Reč ima narodni poslanik Branislav Blažić, a neka se pripremi narodni poslanik Marko Milenković. **Branislav Blažić** Poštovani ministre, gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, uvek kada govorimo o visokom obrazovanju nešto mi se stegne u grlu, da li zbog sećanja na svoje studentske dane, da li je to žal za nekim sistemom vrednosti drugačijim, kako u društvu, tako i u visokom obrazovanju.Stara kineska poslovica kaže – ako misliš na godinu dana unapred, posej pirinač, ako mislih deset godina unapred, zasadi drvo, ako mislih sto godina unapred, obrazuj narod. To je velika istina i pravi ove započete reforme u našem obrazovanju su pravi odgovor na zahtev budućnosti i na potrebe za novim znanjima i novim veštinama.Erozija našeg visokog obrazovanja je počela negde 2002, 2003. godine sa ekspanzijom privatnih univerziteta i privatnih fakulteta. U jednom momentu smo imali devet univerziteta i 60 privatnih fakulteta. To prema našoj veličini u odnosu na evropske države svakako je ubedljivo najveći broj. Ta hiperprodukcija studenata i diploma nije donela ništa dobro društvu, naprotiv, čak mogu reći da je bila kočnica razvoju društva. Studenti na tim privatnim fakultetima se ne doživljavaju kao mladi ljudi koje treba naučiti, obučiti da sutra budu temelj i stub društva, nego se više doživljavaju kao izvor prihoda. Oni se ne uče i ne obučavaju da znanjem, trudom, radom dođu do uspeha, nego u tom nekom keš keri ambijentu se uče sasvim suprotnim i lošim životnim navikama i životnim shvatanjima.Mi

da to uradimo jednu ili dve godine, a za to vreme da podignemo kvalitet nastave i da obezbedimo veći broj rokova kako bi studenti mogli da obezbede 60 bodova. Kvalitet nastave pre svega zavisi od kvaliteta samih profesora. Na žalost u našem društvu mnogi profesori stiču zvanje profesora tako što ne ispune kriterijume Nacionalnog saveta visokog obrazovanja, niti imaju dovoljno urađenih radova, niti imaju dovoljno znanja i iskustva kada je u pitanju pedagogija i metodika, a da ne govorimo da na nekim fakultetima, kod pojedinih profesora, prolaznost u jednom ispitnom roku je negde ispod 10%. Mnoge generacije zbog toga su imale problema da nastave svoje školovanje.Kada su u pitanju drugi kriterijumi, koji postoje da bi popravili kvalitet nastave, to su dali na nekom predmetu imamo po dva ili tri profesora. Različita shvatanja, različiti metod rada svakako se odražava na uspeh studenata. Sa druge strane, različiti su pristupi kada je u pitanju provera znanja, da li imamo pismeno, da li imamo usmeno, da li imamo dovoljno kolokvijuma, kakvi su završni ispiti. Sve je to vrlo složen mehanizam na koji treba delovati i uticati kako bi obezbedili uslove da taj kvalitet nastave bude mnogo bolji.Ono što je najvažnije u tome, a to je da studenti moraju, ponavljam, biti uključeni u kreiranje visokog obrazovanja. Gospodine ministre, vi ste to jako dobro shvatili i vidim da ste u tom pravcu krenuli i apsolutno sam optimista da ćete u toj reformi obrazovanja, s obzirom na vaše znanje, na vaše iskustvo, i uspeti. Hvala lepo.

Zakon o visokom obrazovanju od svog donošenja 2005. godine pretrpeo je niz izmena i dopuna, kao i autentičnih tumačenja 2007, 2008. i 2010. kreće dinamizacija tih izmena i tumačenja 2012, 2013, 2014, 2015. i, sada petu godinu zaredom, 2016. godine.Vi ste gospodo naprednjaci obećali po dolasku na vlast da ćete ispraviti sve ono loše što su uradile dosmanlije, a vi ste samo nastavili istim putem. Javna tajna je u akademskim krugovima, ali i društvenoj zajednici, da se studiranje po bolonjskom sistemu, najavljivano kao veličanstvena reforma obrazovnog sistema, bez obzira na toliko hvaljene njegove kvalitete, mislim u prvom redu na mobilnost polaganja ispita sa jednog fakulteta na drugi, na tranzit sa domaćih na inostrane fakultete, što nije zaživelo u praksi, generalno je urušilo visokoškolski sistem.Pored danas aktuelnog otimanja Kosova, kao još jedan vid ultimatuma, 2005. godine zapad nam je nametnuo Bolonju, jer im nije bio cilj da stvaramo genijalce, već da zaglupljujemo naciju. Međutim, u tome nisu uspeli. Iako ga je potpisalo 46 država, primena bolonjskog sistema u ovih desetak godina potvrdilo je svu njegovu neopravdanost i besmislenost, jer ako je toliko dobar, zbog čega ga nisu inplementirali Oksford i Kembridž.Stara

naroda.Nije sporno to što se donose reforme. Međutim, nigde nema pozitivnih efekata tih reformi, posebno u tako bitnim resorima, kao što su obrazovanje, kao bazična osnova društva ili poljoprivreda, kao naša osnovna razvojna šansa.Jedan šansa.Jedan od najbitnijih problema koje je već sada trebalo rešiti u ovim izmenama i dopunama svakako se odnosi na sticanje stručnih naziva, definisanih u članu 95. i njegovu koliziju sa članom 8. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji se tiče zapošljavanja u vaspitno-obrazovnim ustanovama.Naime, studenti koji završe osnovne studije sa 240 bodova, stiču naziv diplomirani, a studenti koji završe master studije stiču naziv master i master i sada nastaje problem, jer prilikom zapošljavanja u prosvetnim ustanovama mogu da rade samo lica sa master diplomama, ili oni koji su završili po starom, dok praktično diploma sa osnovnih studija ne vredi ništa. Nju direktori škola i drugih ustanova ne prepoznaju prilikom raspisivanja konkursa, već studenti koji završe osnovne studije moraju da idu na master, ako žele da bar imaju teorijske šanse za zaposlenje.Na ovaj način stiče se utisak da je samo bitno uzimanje novca od studenata i njihovih roditelja za master, jer studenti se osećaju oštećeno i materijalno i moralno. Mnogi fakulteti su zbog toga prešli na integrisani sistem školovanja, gde su sabrali osnovne studije i master, ali pitanje je da li je i to pravo rešenje.Takođe, na polju umetnosti srećemo sledeći problem, zvanja diplomirani teoretičar umetnosti i master teoretičar umetnosti nisu u skladu sa konkursima koje raspisuju direktori škola za diplomirane muzičke pedagoge, te studenti ne mogu da se zaposle u školama zbog zvanja koja im pišu u diplomama.Dalje, kada su u pitanju uslovi za izbor uz zvanje nastavnika u članu 64. postojećeg zakona u jednom stavu se propisuje da uz zvanje docenta iz polja umetnosti može biti izabrano lice koje ima stručni naziv doktor umetnosti, a zatim se u narednim stavovima predviđa da i za docenta, vanrednog i redovnog profesora može biti izabrano lice koje ima završene osnovne studije i umetnička dela koja se dalje kategorizuju. Na ovaj način se otvaraju široke mogućnosti i prostor za razne manipulacije, jer se ostavlja većinama na fakultetima i univerzitetima da tumače ove stavove zakona onako kako im odgovara, ili naravno dnevno odgovara ili možda prema ličnim simpatijama i afinitetima.Ja bih lično voleo da predložene izmene i dopune ovog Zakona budu bar mali korak napred u oblastima i pitanjima koja smo otvorili u današnjoj diskusiji, ali nažalost predstavljaju samo način da preživite bez protesta i bez štrajkova, početak nove školske godine i opet posle toga ostaju nerešena, nesređena pitanja prosvete, a to je stanje koje može odgovarati samo našim neprijateljima. Ovim izmenama ne rešavate suštinske probleme i ne uvodite red u oblast visokog obrazovanja, recimo da se pozabavite procesom akreditacije koji je pokazao izvesne mane i u svakom slučaju trebao da bude mnogo transparentniji i donese viši kvalitet visokom obrazovanju.Niste se pozabavili ni akademskim skandalima koji su potresli Srbiju u poslednje dve godine ministrovanja vašeg prethodnika Srđana Verbića, kada se on uglavnom branio ćutanjem ili nemušto odgovarao na postavljena pitanja. Šta je sa uvođenjem softvera za otkrivanje plagijata? On bi rešio mnoga, naravno ne sva, ali do danas nerazrešena pitanja.Šta je sa finansijskim statusom visokog obrazovanja? Visoko školske ustanove nemaju dovoljno sredstava za naučni rad, za inovacije, za istraživačke delatnosti, za bavljenje naučno obrazovnim aktivnostima u širem smislu, te se dešavaju slučajevi da ukoliko Ministarstvo dodatnim sredstvima ne podrži održavanje nekog naučnog skupa, taj se skup iz finansijskih razloga neće održati. Od onoga što dobiju od države, fakulteti ne mogu da podmire ni polovinu svojih potreba i zbog toga pribegavaju povećanju cena školarina.Smanjene su plate profesorima i znate šta je bila generalna ocena tog akademskog sloja? Pa, i neka su bar većine one, bar iako su smanjene, neka se samo vide neki pozitivni pomaci, neki pozitivni efekti tog oduzimanja od onih koji treba da stvaraju nacionalnu naučnu i kulturnu elitu. Međutim, sada posle dve godine od tog takozvanog solidarnog poreza, nijedna populacija stanovništva u Srbiji ne živi bolje.Prvi

i da se ne gleda da je to praktično trošenje novca, već je to jedno od najboljih i najprofitabilnijih ulaganja na duže staze. Zato gospodine ministre, za početak treba da lobirate kod vašeg kolege ministra finansija, zatim i kod predsednika Vlade, da se u budžetu za 2017. godinu za prosvetu izdvoji, ne mora 6% kao što je to u zemljama EU kojoj toliko težite, u Srbiji je 3%, bar nek ide na 3,5% 3,5% ako ne može više pa će narednih godina u kontinuitetu taj iznos da se povećava.Ustavni osnov za donošenje zakona svakako postoji, a ovde u objašnjenju pišete da se donosi zakon u cilju poboljšanja efikasnosti sistema visokog obrazovanja. Ukoliko su ovo mere za poboljšanje efikasnosti sistema visokog obrazovanja, a po jutru se dan poznaje, plašim se da od te efikasnosti neće biti ništa.Prosvetari bi voleli da budete dobar ministar i vi svakako imate bitne preduslove da to budete, posle vašeg prethodnika Srđana Verbića nije teško da budete dobar ministar.Ako je u pitanju plagijat, Verbić će opravdanje naći u zakonima u kojima nije jasno navedeno u kojim slučajevima se nešto smatra plagijatom, a i deca će iz prvog razreda osnovne škole, ukoliko im date dva teksta identične sadržine ili identičnog sklopa ili niza rečenica, objasniti Verbiću i razjasniti mu sve potencijalne nejasnoće i nedoumice.U svakom slučaju potrebno je sistemsko rešenje. Ovakve diplome sa sumnjivim kvalitetom nisu nikome od koristi, institucije sistema bivaju nezainteresovane za ove probleme, a mi kao država i društvo samo dublje tonemo u krizu etike i kvaliteta visokog obrazovanja.Podsetiću vas da je još pre 15 godina prof. dr Vojislav Šešelj otkrio plagijat najgore vrste kod profesora Pravnog fakulteta, izvesnog Stevana Lilića koji je za svoju knjigu „Upravno pravo“ prepisivao poglavlja i poglavlja vrhunskog srpskog i svetskog intelektualca Laze Kostića. Dr Vojislav Šešelj je javnosti komparativnom metodom ukazao na plagijat Stevana Lilića precizno, naveo drskost i podlost prljavog plagijatora Stevana Lilića, kako glasi tekst dr Vojislava Šešelja, dakle Stevana Lilića koji je pomenuti udžbenik objavio, zamislite koautorski sa tada već preminulim prof. Nikolom Stjepanovićem iz čije je knjige upravno pravo iz prethodnog izdanja prepisivao već plagirana poglavlja.Konačno, kao epilog nakon 15 godina, dobili smo samo ćutanje nadležnih koje svi možda malo grubo, ali surovo realno tumačimo kao opravdanje. Uopšte to ministrovanje vašeg prethodnika obeležili su stalni štrajkovi, njegovo stalno najavljivanje donošenja novih zakona o osnovnoj školi, o srednjoj školi, o visokom obrazovanju, o prosvetnoj inspekciji, o studentskom organizovanju, pretnje tehnološkim viškovima, smanjenje plata prosvetnim radnicima koji su nastavili sa štrajkom. Kao epilog tog ministrovanja imali smo polivanje vodom takvog ministra.Naravno sve bismo to definisali sada kao jedno dezorijentisano, dezorganizovano ministrovanje bez jasnih ciljeva i usmerenja ka rešavanju problema i ispunjenju tih ciljeva.Šta je sa mitom i korupcijom? Još jedna neuređena oblast visokog obrazovanja. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2014. godinu kaže da je oblast obrazovanja i visokog obrazovanja podložna korupciji i da je tu hitno potrebna intervencija države. Vi sada za vaše vreme ministrovanja imate situaciju gde na televiziji jedna devojka, neki bi je nazvali starleta, javno se hvali da joj je stariji gospodin, njen prijatelj kupio diplomu, doneo diplomu na poklon, a da nije polagala ni jedan jedini ispit niti da zna koji je fakultet, niti bi na pitanje umela da odgovori kako glasi njen stručni naziv. Vi kao stara nova Vlada ostajete nemi bez odgovora na ovaj slučaj. Od negde morate da počnete. Neprihvatljivo je, skandalozno je, ja sam zapanjen da do dana današnjeg niste reagovali, ne preduzimajući odgovarajuće mere.Ako nastavite sa ćutanjem ovakve stvari će se i u budućnosti dešavati.Na kraju gospodine ministre, 67 dana vašeg ministrovanja je kratko vreme za ozbiljne kritike na vaš račun, ali već još 33 dana i napunićete kao Vlada i kao ministar 100 dana i onda ćete biti podložni objektivnim kritikama, ali ova vaša izostala reakcija u momentu na očigledan prosvetni kriminal, ukoliko i sada kada smo javno ovaj slučaj izneli, ne reagujete, onda ubuduće nećete imati pravo da se čak ni deklarativno zalažete za poboljšanje efikasnosti i poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja.Imajte u vidu da se od vas očekuje mnogo, jer previše je do sada bilo promašaja na mestima ministara prosvete ali i ostalih ministara. Šta ćete,takva je bila volja naroda. Dakle, SRS i društvena zajednica očekuju od vas što pre predlog novih prosvetnih zakona koji bi regulisali sve ove mane i nedostatke i uveli red u ovu materiju. Sve ono što vam je danas tako jasno i precizno ukazao dr Vojislav Šešelj, a evo i ja u svojoj diskusiji pokušao da doprinesem u tom smeru. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Darko Laketić, a neka se pripremi Boško Obradović. **Darko Laketić** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovani ministre i članovi njegovog tima, uvažene kolege narodni poslanici, ja ove izmene Zakona o visokom obrazovanju o kome danas govorimo, apsolutno podržavam. Ne bih se složio sa prethodnim govornikom da je sve tako crno kao što on prikazuje, ali u svakom slučaju pomaka u ovom proteklom periodu definitivno da je bilo.Izmenu ovog člana 1, dakle prvog člana, o kome govorimo, ja shvatam kao ideju ministarstva da se maksimalno iskoriste budžetska sredstva koja su uložena u finansiranje tih tzv. starih studenata. Naime, o čemu se radi? Ako pođemo od jedne činjenice, a to je činjenica da država prosečno uloži u jednog studenta 500 hiljada dinara, dakle pola miliona dinara na godišnjem nivou, dođe se do jedne zamašne sume da u toku jednog školovanja samo jednog studenta ta suma izađe i nekoliko miliona dinara.Dakle, dinara.Dakle, mi se nikako ne smemo, po mojim uverenjima i po mojim stavovima, odricati tih ljudi koji su sutrašnji visokoškolci, dakle visokoobrazovani ljudi. Stoga smatram upravo zato upravo zato što je država uložila ogroman novac u te studente ne smemo, pre svega, lišiti njihovih usluga u nekom narednom periodu.Razlog više je i taj, upravo zbog toga što ovi studenti ne verujem da bi mogli završe studije ukoliko bi morali da se uklope u taj novi sistem obrazovanja. Tako da na ovaj način mislim da država racionalno postupa.Najmanje značajan razlog za podršku ovom predlogu jeste činjenica da je udeo osoba uzrasta od 30 do 34 godine koji imaju visoko ili više obrazovanje u EU je skoro za trećinu veći nego u Srbiji, sa udelom od 36,8% u 2013. godini i osetnim povećanjem u odnosu na 2002. godinu, EU još uvek nije ispunila svoj zacrtani cilj, a to je da 2020. godine taj procenat bude 40%. Kod Srbije je taj procenat 25,3%. Dakle, na vrlo niskom nivou. Ja smatram da upravo ovim promenama zakona će se ublažiti ovaj procenat, odnosno povećati ovaj procenat u ovoj starosnoj grupi stanovnika. Ne mislim da će promena ovog zakona krucijalno rešiti problem definitivno, ali će u svakom slučaju ublažiti taj procenat o kome govorim, a za koji mislim da je veoma bitan.Mislim bitan.Mislim da dobro govori, ovo su porazne statistike za nas, zato što na osnovu ovih statistika definitivno se vidi da praktično kasnimo najmanje nekih 15-ak godina za valjanom strategijom u obrazovanju. Dakle, 2002. godine je EU prosečno imala 24% visokoobrazovnih stanovnika u toj starosnoj populaciji. Mi taj procenat imamo danas.Svakako smatram da ovo treba da bude poslednji rok za produžetak završetka studija ovih tzv. starih studenata, odnosno studenata koji su započeli svoje školovanje pre stupanja na snagu zakona iz 2005. godine.Što se tiče izmena zakona, odnosno izmene člana 3. i snižavanja broja spb poena koje je potrebno ostvariti da bi se rangirali u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije to mislim da je opravdano iz više razloga.Prvi razlog je taj zato što sama izmena zakona nema praktično nikakvih finansijskih efekata na budžet Republike Srbije, što je vrlo značajno, mora se priznati u ovim okolnostima finansijske krize.S i sam kao univerzitetski nastavnik moram da konstatujem jednu činjenicu, da ona brojka koja se tiče ovih spb poena, govorim sada o važećem zakonu, zaista moram reći da postoje objektivne teškoće da studenti ostvare tu kvotu.Mislim da je ovo više nego dobar predlog i više nego dobra priča i smatram da upravo o ovom predlogu treba napraviti jednu široku debatu, dakle, i sa fakultetima, sa univerzitetima, ali i sa svim relevantnim subjektima koji učestvuju u ovom procesu. Mislim da je to pravi put.Takođe smatram da je ministar vrlo transparentan čovek i čovek koji je pre svega orijentisan ka saradnji i mislim da tu definitivno neće biti problema.Treći razlog koji govori u prilog izmene ovog člana jeste pre svega da je opravdana ova odluka iz jednog vrlo praktičnog razloga, veliki broj studenata je vrlo lošeg materijalnog statusa. Na ovaj način ući će u onu kvotu studenata koji se finansiraju iz budžeta RS, što je po meni odlična stvar, a opet ta brojka će biti u onoj okvirnoj zakonskoj kvoti koji propisuje odluka Vlade RS.Dakle, sve je u okviru zakona sa jedne strane, a sa druge strane mislim da će ova odluka definitivno značiti studentima kojih se upravo ona tiče.Na kraju reći ću jednu afirmativnu stvar, a to je da sam sa gospodinom ministrom imao prilike da razgovaram i njegovi stavovi i vizije obrazovnog sistema su me zaista obradovali. Moram reći da mi upravo ta vizija obrazovnog sistema daje nadu da će on upravo postaviti lestvicu kvaliteta obrazovnog sistema u Srbiji na značajno viši nivo nego što je to bio slučaj u dosadašnjem periodu. Hvala puno.

Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre i kolege narodni poslanici, mislim da ova tema visokog obrazovanja u Srbiji je svakako značajna, ali ima nešto mnogo značajnije od toga, a to je jedna tema koju je danas načeo predsednik Vlade RS, gospodin Aleksandar Vučić, a to je pitanje, gospodine ministre, koliko ste vi noći noćili u Niškoj kasarni i da li ste ostali dovoljno dugo tamo i da li ste se vratili u

reč. **Boško Obradović** Neka ove 24 sekunde budu posvećene pismu koje smo dobili od studenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ane Cvetić koja traži upravo ono o čemu smo vam govorili, da i bolonjci upisani 2006. 2007. i 2008. godine dobiju mogućnost produženja i da omogućite, odnosno podržite amandman kojim bi zapravo i oni bili tretirani kao i stari studenti, a ne terani da se iznova ponovo upisuju i plaćaju troškove novog upisa. Hvala. Zahvaljujem, kolega Obradoviću.Reč ima narodni poslanik Marko Parezanović, a neka se pripremi narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, drage kolege, meni je žao što već drugi put danas imamo situaciju da kolega Boško Obradović

nešto i građanima Srbije i svima vama u sali, jer nije fer da samo mi u Čačku trpimo divljake. Danas je u Čačku u jednom trenutku prekinuta sednica Skupštine grada, jer je predsednik Gradskog odbora Dveri u trenutku kada je završavao svoj govor, dakle, govorio preko svog vremena i posle opomene to nastavio, kada mu je oduzeta reč, čovek je ukrao mikrofon i prekinuo sednicu Skupštine grada. Dobro ste čuli – ukrao je mikrofon. I to nije prvi put da divljaci i primitivci iz Dveri prekidaju na taj način sednicu Skupštine grada Čačka, a onda nam njihov šef ovde drži predavanje, ne znam ni ja o što hoću da pohvalim, to je ažurnost ministra i njegovog tima i neku pristupačnost i komunikaciju koju smo uspostavili. To kažem kao član Odbora za obrazovanje. Mogu to da kažem i na primeru grada Čačka, gde smo imali određene probleme, probleme sa eksternom evoluacijom, imali smo situaciju da nismo znali da li će da počne školska godina i na kraju, uz jedan kvalitetan dijalog, ti problemi su prevaziđeni. To je nešto što hoću da kažem, jer se to u javnosti i u medijima ne vidi dobro, a dobar je princip i pristup. Znamo da dosta često problemi nastanu u nedostatku komunikacije i zato se nadam da ćete nastaviti sa takvim pristupom.Kada su u pitanju izmene ovog zakona, jasno je da u ovom trenutku to treba podržati i da treba tim studentima omogućiti da završe fakultete pod onim uslovima pod kojim su ih i upisali.

tako.Prethodna reforma visokog obrazovanja trpi određene posledice delimične primene Bolonjske deklaracije, gde su fakulteti mahom prihvatali tu reformu u smislu nametanja obaveza studenata, a kada su u pitanju neke suštinske stvari, kao što su usklađivanje programa, gradiva, metodologije izvođenja nastave, uvođenja prakse, tu se nije postigao adekvatan rezultat i u tom smislu ja i podržavam zahteve da se održi taj prag od 48 ESP bodova za prelazak u narednu godinu o trošku budžeta.Ono što može da se postavi kao pitanje jeste – koji je cilj ograničavanja dužine studiranja? Mogu da se složim da treba da postoji i smatram da treba da postoji, pre svega zbog nekog održavanja kvaliteta znanja i kontinuiteta. Pretpostavka je da neko ko previše dugo studira može i da zaboravi ono što je bilo na samom početku, ili da veoma kasno prvi put stupi u radni odnos u toj struci i u tom smislu to mogu da podržim. Ali, mislim da je sada situacija malo drugačija. Prosto, postoji ograničenje koje je osam godina. Kada prođe tih osam godina, studentima se kaže – izvršite reupis, dodaćemo vam par ispita, nastavljate gde ste stali, samo je problem što to morate mnogo da platite. I dalje postoje profesori koji svesno održavaju nisku prolaznost na fakultetima, gde unapred kažu studentima da taj njihov predmet neće mnogo njih položiti, to mogu iz ličnog iskustva da kažem, i prosto, u takvoj atmosferi, neki studenti se ne snađu, iz različitih okolnosti, a kad prođe osam godina, neko im kaže sve je okej, nastavljate dalje, samo morate to da platite. Ja mislim da osnovni cilj tog ograničenja ne sme da bude taj profit samih fakulteta.Ono što mi smeta je sledeće. Ja mogu da razumem i studente koji su prvi bolonjci, jer su upisali fakultete u to neko konfuzno vreme, kada je Bolonja tek počela da se primenjuje i nisu osetili te benefite reformi, ali ono što mi smeta jeste određena licemernost i politikanstvo dela opozicije. Na samom Odboru, u nekim neformalnim razgovorima sa njima, pitao sam ih da li su im stigli ti mejlovi, šta misle o tome, gde su neki rekli da apsolutno to ne podržavaju, jer, prosto, oni podležu nekim drugim zakonima, a danas vidimo da se podnose amandmani jer su oni, tobož, mnogo zabrinuti za prve bolonjce, za one studente koji trpe posledice njihove reforme obrazovanja.

da se i tim studentima izađe u susret, da mogu svoje fakultete da završe, a da ih to previše ne košta. Mislim da postoje fakulteti, a u to sam se uverio u razgovorima sa studentima koji su na to spremni, međutim, postoje i oni koji

i reforme osnovnog i srednjeg obrazovanja, a pre svega u tom pristupu, i učenika i nastavnika i profesora, od prvog dana školovanja učenika, kako na fakultete ne bi dolazili sa lošim navikama, lošom disciplinom i malo praktičnog znanja.Potrebna nam je jasna reforma i upisne politike, kako bi fakulteti školovali one kadrove koji su Srbiji potrebni u 21. veku. Dakle, dosta tu To je posao koji nas čeka i koji treba da ima za cilj da napravi neki realni odnos između onih obaveza i standarda koje namećemo studentima, a sa druge strane, tim benefitima koji oni treba da imaju od same reforme. Hvala.

Bolonji.Mislim da je veoma važno, s obzirom da je četvrtak ili petak krajnji rok za njih, da im ipak danas damo informaciju da li postoji politička volja ove Vlade da im se izađe u susret ili ne, s obzirom da su troškovi toliki da prelaze sto hiljada dinara, u zavisnosti od fakulteta. Zaista bih vas molio da sve buduće govornike uputite na to da zaista govore o tački dnevnog reda, o problemima s kojima se danas suočavaju studenti koji su upisali po Bolonji svoje fakultete i studije. Zahvaljujem. Kolega Božoviću, kad bih radio to što vi od mene tražite, vi biste imali pravo da izgovorite samo prvu rečenicu.Pravo

Razumem da nije lako kada Dveri dokažu da je moguće pobediti SNS kada ih pobedimo na deset biračkih mesta u Čačku, kada osvojimo 25% glasova na lokalnim izborima i kada smo im tamo najjača opozicija i kako dokazujemo kako će izgledati uskoro Srbija kada ojača opozicija Srpskoj naprednoj stranci.Naravno

Međutim, to je nemoguće zaustaviti. Prosto, rađa se nova opozicija Srpskoj naprednoj stranci, Dveri učestvuju u stvaranju te nove opozicije, idemo krupnim koracima ka tome da građani Srbije shvate da postoji alternativa SNS i da se ne plaše svih pretnji, svih laži, svih kleveta, svih podmetanja i svega onoga što doživljavamo neprestano svi, kada se usudimo da iskritikujemo njegovo vrhovno božanstvo i veličanstvo Aleksandra Vučića.Ljudi, Vučića.Ljudi, ne plašite se. Vučić je običan čovek, kritikujte ga, budite slobodna opozicija, recite šta mislite. Nisu ti naprednjaci ništa posebno. Jesu malo ojačali, imaju mnogo para, uzeli su sve medije, kradu izbore, sve to znamo, međutim, nije to ništa strašno. Bilo je i pre njih takvih bahatih vlastodržaca, pa ih, evo, danas više nema i gotovo ih niko ne pamti. Tako će i naprednjaci proći. Treba se samo tome opoziciono suprotstavljati, treba biti hrabar, ne treba se plašiti ni Aleksandra Vučića ni bilo koga drugog. To je taj čačanski virus koji jednostavno muči Marka Parezanovića i Srpsku naprednu stranku.Razumljivo je da ono što se dešava u Skupštini grada Čačka njih posebno boli, zato što je takva vrsta opozicionog rada koji je tamo prisutan pelcer opozicije za čitavu Srbiju. Hvala Zahvaljujem, kolega Obradoviću. Potpuno ste u pravu, jednog dana će Srpska napredna stranka izgubiti vlast, samo ne znam da li ćete vi da budete tu da to gledate.Pravo

da je ostvarila ubedljivu pobedu, da ima 35 odbornika, a za većinu je potrebno 38 i to samo po sebi govori, a već smo govorili da upravo prethodni govornik koji toliko ne voli SNS se toj istoj SNS nekoliko puta javno nudio za koaliciju,

Hvala, gospodine predsedavajući.Mislim da je zaista vreme da odgovorim na ovu još jednu od čuvenih kleveta iz redova SNS, koja se neprestano ponavlja, kako se tobože Dveri nudile naprednjacima u Čačku.Prvo, to ne postoji. Nikada se nije desilo. Naprotiv je SNS pozivala Dveri na konsultaciju o formiranju vlasti nakon ovih izbora i mi smo se, naravno, na te konsultacije odazvali, ali su se oni opredelili i da prave jednu tanku većinu sa SPS i da nastave da vladaju Čačkom na onaj način kako su vladali i do sada. Prosto, ne žele da promene ništa u Srbiji i u Čačku. Žele da idu utabanim stazama koje smo već videli u vladavini nekih drugih pre njih, i to je ono što je osnovni problem SNS. Ništa vi novo na srpsku političku scenu niste doneli i to je vaš problem sa Dverima. Ne pristajete da se u Srbiji nešto zaista promeni.Znači, vi na rečima ste veliki u borbi protiv korupcije, a nema zakona o ispitivanju porekla imovine. Veliki ste u rečima, u bilo kom drugom pogledu, ali nema vaših konkretnih dela. To je problem SNS. Pet godina ste na vlasti. Nemate rezultate i dalje se pozivate na vrlo loš režim prethodni, nikako da se naviknete da ste vi na vlasti, mnogo vam više prija opozicija i kada nekoga drugog kritikujete, a nimalo ne vam ne prija kada vas neko kritikuje.To je ono na šta morate konačno da se naviknete. Vi ste gospodo naprednjaci vlast. Vi ste predmet kritikovanja. Vi morate da slušate opoziciju koja vas kritikuje. Opozicija je dobila podršku građana Srbije da bi imala ova Skupština Srbije ozbiljnu opoziciju koja će vas kritikovati i ne možete vi da se ponašate kao da opozicija ne sme da se čuje. Naravno, da opozicija mora da se čuje i da vi morate da naučite da poštujete opoziciju, u krajnjem možete da naučite nešto od opozicije. Opozicija je često i konstruktivna i daje vam veoma konkretne predloge koje vi ne prihvatate samo zato što dolaze iz opozicije.

stranke.Obraćam se sada vama, pre svega, vama gospodine predsedavajući, jer nemam nameru da dajem na važnosti onome kome izgleda suština boravka na ovom mestu ovde, da pokuša da isprovocira repliku, da pokušava da privuče kamere, verovatno željan krupnih kadrova.Dakle, mislim da ste vi gospodine predsedavajući bili potpuno u pravu što ste, mada nije bilo osnova za repliku ipak dozvolili nekima da ovde govore, mislim na čoveka koji je govorio pre mene. Što više on bude imao prilike da govori biće očiglednije koliko ništa nema da ponudi i koliko ništa i ne zna.Između ostalog, da sam sebe nazovem virusom, nemam apsolutno ništa protiv. Da kaže da učestvuje u formiranju nove opozicije, verovatno misleći na one sa kojima je delio binu ispred RIK-a, a kojih se sada nešto izgleda stidi, odriče, od njih se distancira, nemam ništa protiv da to ponovi koliko god hoće puta. Pa, i u ovom poslednjem, kada je dokazao da računajući vreme od kada je SNS u poziciji da formira Vladu do danas ne ume ni da broji. Hvala vam lepo. Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Ako to ne znate danas da nam odgovorite, mi ćemo se za 20 meseci opet ovde videti da produžavamo rokove za studente osnovnih studija i za postdiplomce i doktorante.Šta možete da uradite? Prvo, ono što morate da uradite i ono što ste trebali da uradite pre ove sednice, a to je da dobro proučite Poslovnik Narodne skupštine, Zakon o Narodnoj skupštini i ovlašćenja i nadležnosti, svega čime upravljate i vaše obaveze kada je u pitanju saziv Narodne skupštine čiji ste ministar.Dakle, da li možete da uradite nešto sa fakultetima? Šta? Smete li da ugrozite nezavisnost fakulteta? Ne smete. Da li možete da uvedete sistem bilo kakvih kriterijuma o tome, na kom fakultetu, od bilo kog univerziteta imate najviše problema i sa postdiplomskim doktorskim studijama i sa osnovnim studijama? Ko će to da vam radi? Na koji način? Po kom ovlašćenju? Kog meseca u sledećih dvadeset. Možemo mi ovde da čitamo sastave i recitujemo slike i bajke o tome kako želimo da nam izgleda obrazovanje, a 20 meseci će proći kao tren. Računajte da je pred vama 20 sati, a ne 20 meseci. I, otud idu moja dva pitanja.Prvo pitanje je, zašto niste u konsultacijama pri pripremi izmena i dopuna Predloga zakona razumeli da je savet upravo to što kaže, savetodavno telo, te ste u svojoj prvoj nameri da bez diskriminacije uključite u izmene zakona produženje roka i za studente osnovnih studija i za postdiplomce i doktorante izostavili postdiplomce i doktorante. Moja amandman je jedna od mnogih u ovoj sali koji ide u prilog tome da se bez diskriminacije produžava rok i za studente osnovnih studija i za postdiplomce i doktorante, zato što bi sve drugo bilo diskriminacija, jer su oni u istom položaju u trenutno važećem zakonu.Zašto ste na kraju izostavili studente po Bolonji? Zašto ne znate da možete da podnesete amandman? Zašto ne uključite Odbor za obrazovanje koji može da podnese amandman? Ako to ne znate danas, šta je nama garancija da ćete to znati sutra, prekosutra ili za mesec dana. Kada ćete doći u Skupštinu da nam kažete, izmerio sam sistem koji hoću da menjam i znam koji fakulteti, znam koji doktoranti su najvećem problemu.Moje drugo pitanje je, da li možete da nam garantujete da ćete vratiti novac studentima osnovnih studija ako su uplatili iznose koji su fakulteti od njih tražili ili doktorantima od kojih je traženo da se prijave i da plate treću godinu doktorskih studija. Da li znate kako se taj novaca vraća jednom uplaćen? Ko je za to zadužen? O kojoj god sumi da se radi fakulteti su od studenata i od doktoranata taj novac tražili.Dakle, ta dva pitanja meni pokazuju danas u odgovoru, mislite li vi ozbiljno ili vam se čini da činjenica da imate podršku u Vladi i da imate podršku u Skupštini da je dovoljna sama po sebi. Četvrti ste ministar koji misli da je to dovoljno. Samo četiri i po godine nije dovoljno. Nije dovoljno da se olako izriču stavovi koje smo od vas čuli ovde da se ovde i ne radi o zakonu i da ne i ne znate kako vi možete da podnesete amandman. Nije dovoljno da se da opisna slika i da nama kažete da je na Vladi da su doneti strateški pravci. Na kojoj sednici Vlade i kakvi strateški pravci? Strategija nije ušla u fazu izmena.Ozbiljne su stvari u pitanju kada je tema visoko obrazovanje u jednom društvu. Volela bih da razumemo zajedno svi ovde da je tema obrazovanja kao i tema zdravstva, tema na koju je lako postići saglasnost među nama narodnim poslanicima kao što je postignuta kada je u pitanju podrška amandmanima. Zahvalna sam razumevanju poslanika SNS što zaista što zaista ispunjavaju svoju ustavnu dužnost kao narodnih poslanika i verovatno će podneti amandman kao odbor ili neka od njih, meni je svejedno za čiji amandman će se glasati, važno je da doktoranti ne budu diskrimisani, da studenti postdiplomskih studija dobiju svoje pare natrag. Ali, mi je važno da studenti koji su po Bolonji takođe dobiju svoj novac natrag i da im bude omogućeno.Dvadeset meseci, na to mislite ministre. Hvala vam.

danas smo zaista čuli različite govore u vezi sa ovim izmenama Zakona o visokom obrazovanju, iako kao što je ministar naznačio svi su rekli da će glasati za predložene izmene, ali su licemerno govorili o šta sve ne valja i propitivali ministra o tome šta će biti urađeno i zašto nisu urađene određen izmene. Ne treba da zaboravimo da je Zakon o visokom obrazovanju koji je 2005. godine donet upravo podržan od većine poslanika koji danas kritikuju izmene i rad Ministarstva, odnosno pre svega Vlade Republike Srbije.Ja ću istaći da je Vlada Republike Srbije, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, jedna od retkih Vlada koja je obrazovanje veoma ozbiljno shvatila i to ne samo deklarativno, jer kada se okrenemo i pogledamo prethodne vlade, videćemo da su svi u svojim ekspozeima posvećivali, doduše, dve rečenice samo o obrazovanju, a da se uopšte nisu bavili njime u praksi.Danas je situacija mnogo drugačija. Mi već vidimo da je aktuelni ministar doneo nekoliko rešenja, koji su bili neophodni, koji su u javnosti odjeknuli, a to je, pre svega, uvođenje informatike, najava da će se uvesti preduzetničko vaspitanje, što je veoma bitno za dalju politiku prema visokom obrazovanju i obrazovanju uopšte.Ono

će biti veoma intenzivno i usko povezano obrazovanje sa privredom, odnosno, pre svega, privatnim sektorom. To je ono što je nužno da bi se privreda jedne države razvijala.Mnogi poslanici su ovde kritikovali i govorili o tome da nisu sprovedene reforme onako kako su najavljivane u prethodnom mandatu Vlade. Međutim, ja se ne bih složila sa time, mada DS često ne odgovaraju određeni potezi iz SNS, i to apriori, bez obzira da li je to istina ili nije. Ja pretpostavljam da je bivšem režimu mnogo bliži način rada Dragoslava Petrovića, koji ima poseban osvrt na tehnološki razvoj i nauku i slažem se, verovatno njima ne prija rad Vlade Aleksandra Vučića, pošto je verovatno mnogo produktivnije za Republiku da se nenamenski troši novci, na taj način opravdava tzv. izmišljeni neki tehnološki razvoj, koji uopšte nije bio bio primenjivan.Prošla Vlada je takođe uradila nekoliko bitnih stvari. Ne možemo da govorimo o tome da nije urađeno ništa. Ja ću napomenuti samo da zahvaljujući izmenama u prethodnom mandatu Vlade danas imamo mogućnost da na jednom mestu imamo zbirno na uvid sve doktorske disertacije koje su odbranjene. Takođe, moram istaći da je uređena oblast priznavanja stranih visokoškolskih isprava. I to su dve ključne stvari koje su se veoma često prigovarale vladama i što je upravo Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem uspela da uradi u prethodnom mandatu.Ja ću zaista podržati ove izmene. Ne bih rekla da su one kozmetičke prirode, jer su veoma bitne i ne bih govorila o tome, ne znam kako pojedinci mogu da pred studentima izađu i govore o kozmetičkim izmenama, kada su one veoma važne za veliki broj studenata u Republici Srbiji.Ja ću podržati ovaj zakon i radujem se najavi izmena i donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju. Zahvaljujem

ću biti vrlo kratak.Hteo bih samo ministru još jedanput da skrenem pažnju na veoma važnu stvar. Ja vih vas molio da mi odgovorite koji je vaš stav po tom pitanju.Ovaj zakon uređuje stvar koja se završila. Dakle, studentima je istekao rok, oni su završili studije po sili zakona 30. septembra ove godine. Ne možete im sada produžavati, odnosno ono što ste vi uradili u Predlogu zakona, vi ste napravili zakon sa povratnim dejstvom.Po članu Ustava 197. takvi zakoni su zabranjeni, osim u jednom slučaju kada se to eksplicitno naglasi i kada se obrazloži koji je javni interes za povratno dejstvo. Toga takođe nema, nema ni u obrazloženju, nema nigde ni u zakonu.Doći ćemo u priliku da neko pokrene postupak pred nekim sudom ili Ustavnim sudom i veoma lako će moći da obori ovaj zakon. Time ćete napraviti medveđu uslugu studentima kojima ste omogućili sada da im se produži status. Ne može da im se produži status, jer je njihov status studenata istekao. Možete jedino da im omogućite da se ponovo upišu na te studije, kao što ste to uradili i za ovo bolonjce, dakle, da se konstatuje da je njihov status studenata završen i da im onda omogućite da se ponovo upišu po starom programu. Hvala.

Taj zakon je do sad menjan osam puta. Ovo je njegova deveta promena. U vezi toga, ja sada imam pitanje za poslanike koji su bili u ovim klupama ili koji su bili poslanici 28. oktobra 2008. godine. Vi ste tada menjali član 88. i umesto 60 poena dali 48, ali dali 48 poena samo za jednu generaciju. Da ste tada vi koji ste bili 28. oktobra 2008. godine to uradili za sve generacije, da ste ovde ispred ovog broja 60 rekli – do 60, ili rekli – u intervalu od 48 do 60, mi ne bi imali ovih problema.Ministre, ja ovo prihvatam, ali visokom obrazovanju je potreban nov zakon. Ja mislim da ste vi toga svesni.Ono što je dobro, mladim ljudima ste pružili šansu. Ja smatram da mladim ljudima treba pružiti šansu da uče i da nauče. Ministre, dobro je što ste razgovarali sa studentima, ali jedan moj savet, ministre, razgovarajte i sa nastavnicima. Za bilo koju promenu, za bilo koju reformu, za kvalitet u obrazovanju potreban je zadovoljan nastavnik. To nemojte nikad zaboraviti.Sledeća stvar, bila je priča da odlaze mladi ljudi. Mladi ljudi su odlazili, odlaze i odlaziće i po meni to nije nikakav problem. Bitno je da li se ti mladi ljudi vraćaju, a ja mislim da se ti mladi ljudi posle izvesnog vremena vraćaju u Srbiju, što je najvažnije. Najvažniji cilj je da nauče ono da se ukvalifikuju, prekvalifikuju i nauče ono što ne mogu da nauče u zemlji Srbiji, a da onda to vrate zemlji Srbiji.Nešto što niko nije rekao o kvalitetu visokog obrazovanja, 2014. godine visokoškolske ustanove u Srbiji učestvovale su u 18 odabranih projekata sa ukupnim budžetom od 17 miliona evra.

namenjenih zapadnom Balkanu, mi smo povukli 16,3 miliona evra. Mislim da je to za svaku pohvalu i da to građani Srbije treba da znaju.Na kraju, nešto, ministre, vezano za srednje obrazovanje, vi ste bili u Valjevu i hvala vam što ste bili. Videli ste našu Poljoprivrednu školu koja je već u dualnom obrazovanju. Imamo Tehničku školu, koja je takođe na tom nivou. Ono što je, ministre, važno, jeste realizacija praktične nastave.Ja vas molim

da je to početak, a da nastavak sledi u preduzećima i u privredi. Zbog toga, da bi se to realizovalo, morate pogledati Pravilnik o finansiranju ustanova srednjeg obrazovanja obrazovanja i morate ga doterati, dograditi da se isforsiraju one škole koje imaju školske radionice. Znači, nijedna škola ne može dobiti obrazovni profil trećeg stepena ili drugog stepena ako nema odgovarajuću školsku radionicu. Zato je potrebno raditi i na pravilniku koji govori o mreži škola.Sve su to stvari koje rešavaju direktno kvalitet srednjeg obrazovanja, ali vi znate da je osnova visokog obrazovanja srednje obrazovanje i da srednje obrazovanje direktno utiče na kvalitet visokog obrazovanja.Ja verujem, poznavajući i čitajući šta ste vi sve uradili do sada, da ćete vi sigurno uspeti. Ja vam želim puno sreće. Hvala.

Ovaj put u pitanju je visoko obrazovanje. Na prvi pogled, ovo je samo rutinska stvar gde treba da se prolongiraju određeni rokovi kako bi se još jednom izašlo u susret studentima.

ali pre toga treba da vidimo šta je to u stvari obrazovanje.Da bi se video breg, mora se doći do njega. Da bi se videla planina, mora se udaljiti od nje.

Na žalost, danas u Srbiji ima malo takvih, danas ima malo pravih učitelja i kad kažem „učitelj“, tu pre svega mislim na sve one koji učestvuju u obrazovnom procesu. Učitelj, odnosno onaj koji obrazuje, ima izuzetno važnu ulogu. U svim kulturama najveći ljudi nazivani su učiteljima. U Indiji je Mahatma Gandi nazivan učiteljem. Znamo svi da je Sveti Sava kod nas nazivan učiteljem. Apostoli su Hrista nazivali učiteljem. Dakle, učitelj treba da bude onaj koji je u stanju da pruži odgovarajuća znanja, da otvori vidike i, pre svega, da da odgovor na najvažnija pitanja.Pokazatelj uspešnosti neke obrazovne ustanove nije samo nivo usvojenih profesionalnih znanja. Pokazatelj uspešnosti obrazovne ustanove je i čovečnost njihovih diplomaca. Kvalitet obrazovne ustanove ne meri se kvalitetom fasade, nego, pre svega, kvalitetom ljudi, kvalitetom diplomaca koji izlaze iz te ustanove.Ako čovek odlično zna matematiku, ali nema časti, nema visoke ciljeve, to je neobrazovan čovek. Apostol Pavle je u svojoj poruci Korinćanima govorio – ako jezike čovečije i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kimval koji ječi i zvono koje zveči.Srbiji zveči.Srbiji danas trebaju istinske škole i istinski fakulteti. Međutim, naš evropski put uništio je sve ono što je ostalo od našeg obrazovanja. To je posebno izraženo i posebno je došlo do izražaja kada je uveden bolonjski sistem obrazovanja.Obrazovne ustanove koje se danas predstavljaju za elitne su to samo prema spoljnom sjaju. Pitajte diplomce takvih ustanova šta je dobro, šta je zlo i oni će početi lupati gluposti. Ako ih pitate kakav pogled na svet pruža njihova ustanova, dobićete isti odgovor. Međutim, ne treba kriviti takve diplomce zbog toga. Oni su napumpani sekundarnim znanjima dok im primarna znanja nisu ni pružena. Takvi diplomci su pošteđeni svih važnih znanja, kao što je recimo teorija o evoluciji, skup religija, filozofske škole i dalje.Vojnik koga su obučili da rukuje oružjem, a nisu mu rekli kuda treba da puca, pucaće na onu stranu gde mu je najzgodnije. Evo, na primer,

Ili takvim diplomcima niko ne govori danas da je jedna od najdemokratskijih evropskih država, Švajcarska, dala pravo glasa ženama tek 1971. godine, čak šta više u jednom od kantona to se desilo i mnogo kasnije 1990. godine. Zato i ne treba da čudi što naši današnji diplomci, naša današnja omladina Ameriku i zapadne zemlje doživljava kao ideal slobode, demokratije, prosvećenosti i svega ostalog, dok Rusiju doživljava na sasvim drugačiji način.Bolonjski sistem obrazovanja studentima smišljeno uskraćuje integralno znanje. Ovo je neko uradio namerno, namerno iz Evrope je stiglo, a naravno naši ljudi, koji su bili na vlasti, nisu mogli da se odupru tome, i to su prihvatili.Bolonja pruža samo opismenjavanje, ali nikakvo integralno znanje. Obrazovan čovek poseduje potpuno znanje u svetu u kome živi. Obrazovan čovek zna kuda, gde i odakle ide, i to u punom smislu tih reči.

ali uhvatio sam se jedne ozbiljne teme i nastaviću u tom tonu.Ovde postoji jedan objektivan problem. O čemu se radi? Čovek ne može posedovati ogromno znanje, bez obzira o kome se radi i sada je pitanje kako kofu nasuti u čašu. čovek može posedovati apsolutno znanje. Ovo je teško objasniti trodimenzionalnom logikom, ali apsolutno znanje je vera, ljubav, čast, rodoljublje, itd. i ova znanja ne podležu racionalnoj logici.Ovakvoj vrsti znanja nije potrebna eksperimentalna i logička potvrda. Čovek se od drugih bića razlikuje po tome što ima mogućnosti da veruje. Sva verovanja su apsolutna i isključiva i netolerantna. Nijedno verovanje ne podleže, kao što sam rekao racionalnoj logici. Čoveku se apsolutno znanje ne može dati u racionalnom obliku, ali mu se može dati u iracionalnom.Što se tiče ostalih stvari, najveća verovanja zasnivaju se na metafizici, dok su najslabija verovanja zasnovana na logičkim i eksperimentalnim ispitivanjima. Dakle, većina ljudi nema mogućnost da sve shvati i sada, ako ih učimo nečem drugom, osim matematike, fizike, engleskog, itd, oni ne mogu to da shvate. Nepotpuno shvatanje neke situacije gore je od potpunog neshvatanja. Ovo možda izgleda kao paradoks, ali je tako.Evo jednog primera za to.

Jedan od takvih Konstantin Pobedonoscev istupao je u korist ograničenja obrazovanja. On je govorio – navodnjavanje polupismenih ljudi u društvu predstavlja navodnjavanje zemlje materijalom koji je idealan za manipulaciju, odnosno materijalom, topovskim mesom raznih revolucija. U to vreme su ga optuživali zbog toga, ali ispostavilo se da je čovek zaista bio u

Takvima je uvek moguće manipulisati i nikakva matematika, nikakav engleski i nikakvo poznavanje nekih drugih predmeta ne može ih spasiti od toga.Imamo toga.Imamo situaciju da je bilo mnogo onih koji su bili odlični studenti, ali to im nije donelo sreću, nije im donelo ni materijalnu korist, a to je zbog toga što su pošli za lažnim orijentirima koji im je sistem pružio i naravno zalutali su. Evo možda odgovora na jedno političko pitanje – zbog čega u našem političkom sistemu, pa i u ovoj sali, ima mnogo onih, veliki broj onih koji su promenili sve moguće stranke?Danas u Srbiji ne postoji nijedna obrazovna ustanova čiji je cilj da obrazuje čoveka u punom smislu. Praktično, sve škole i svi univerziteti namenjeni su samo opismenjavanju. Čak, i one obrazovne ustanove koje se predstavljaju i koje se smatraju za elitne, u suštini predstavljaju samo zanatlijska učilišta. Zbog toga imamo i situaciju da na konkurse za policijske i vojne škole prijavljuje se veći broj kandidata za jedno mesto i to u momentu kada služba u vojsci, u policiji, u armiji, nije više tako kurentna i popularna kao što je to nekada bilo.Imamo bilo.Imamo i situaciju da nam studenti odlaze i u inostranstvo. Međutim, tamo opet ne nalaze ono što traže i opet dolaze, dopadaju u škole drugog nivoa, i to je problem koji takođe ova Vlada i ovo ministarstvo treba da razmatra.Pravo obrazovanje nikada se ne svodi samo na intelekt. Goli intelekt je lakše kupiti nego jeftini kompjuter. Prava nauka se hrani mislima. Pametan zna koliko ne zna dok budala uvek sve zna. Pošto vreme ističe, da privodim kraju.Centralna tema ovoga moga izlaganja u stvari je tvrdnja da glavni kvalitet obrazovanja nije samo goli intelekt, videli smo da se on može kupiti, nego intelekt koji proizilazi pre svega iz moralnih principa. Zato imamo situaciju da imamo mnogo poštenih ljudi, časnih ljudi, ali koji nisu nadareni intelektom i kojima je mnogo lako manipulisati i koji baš zbog toga su u stanju da urade neke nečasne stvari iako to nije primereno njihovoj prirodi. I obrnuto, imamo mnogo onih koji su obrazovani, poseduju intelekt, ali nemaju časti, nemaju moralne i ljudske kvalitete i opet prave isto kao i ovi prvi. Jednostavno, jedno bez drugog ne može ili se pokazuje kao nedovoljno.Na kraju, da zaključim, obrazovan čovek nije onaj koji odlično zna matematiku, fiziku, engleski ili bilo šta. Obrazovan čovek je onaj čovek koji zna odgovor na najvažnija pitanja. Hvala na pažnji. Zahvaljujem, gospodine Saviću.Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić, a neka se pripremi narodna poslanica Nataša Vučković. **Marko Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine ministre Šarčeviću sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije i gospodo studenti koji pratite večeras ovaj prenos, visoko obrazovanje u Republici Srbiji, kao i osnovno i srednje obrazovanje, spada u red onih sektora koji su u tranziciji doživeli najveće poremećaje, tako da je čitav vaspitno obrazovni sistem od jednog prestižnog nivoa, potonuo za vreme vlasti bivšeg režima u najveću krizu u nacionalnoj istoriji školstva i pedagoških ideja. Znanje, vaspitanje i obrazovanje svih građana Republike Srbije, pretpostavke su demokratije. Oni je jačaju, a neznanje pogoduje diktaturi.Poštovane diktaturi.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, mnoge ozbiljne vlade, ozbiljnih zemalja u svojim programima daju vaspitanju i obrazovanju značajno mesto i naš srpski predsednik Vlade Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, dao je istaknuto mesto u svom ekspozeu prilikom izbora nove Vlade 9. avgusta gospodnje 2016. godine u ovom visokom domu Narodne skupštine Republike Srbije.Inače, Srbije.Inače, ekspoze predsednika Vlade, Aleksandra Vučića, je najtransparentniji, najsveobuhvatniji, najprecizniji i najveći, 206 strana skraćena verzija i najbolji od svih prethodnih 73 ekspozea predsednika vlada Srbije počevši od prvog predsednika Vlade moderne Srbije Prote Matije Nenadovića 1805. godine do danas, uključujući i ekspoze predsednika Vučića iz 1914. godine koji je imao 86 strana.Kada sam već kod ekspozea, dame i gospodo, saopštavam vam vest da prvi put u modernoj istoriji Srbije je jedan ekspoze predsednika Vlade, a to je ekspoze predsednika Vučića za područje obrazovanja, citira u međunarodnom časopisu koji se nalazi na sci mago listi u časopisu „Mediteranski časopis za društvene nauke“ broj 9, izašao u Rimu, septembra 2016. godine, stranica 141, poštovana gospodo iz opozicije. A vi ste prekjuče prigovorili ekspozeu predsednika Vlade i gospođi dr Aleksandri, našoj poslanici, Tomić, Tomić, da ekspoze predsednika, što je rekla, ima elemenata naučnog rada, a ovo je dokaz da ima elemenata, znači ovaj časopis je na sci mago listi. Mogu mnogi profesori univerziteta poželeti samo da njihovi radovi budu na toj listi.Na

„Ono što je za nas najvažnije i o čemu sam najviše stranica napisao jeste reforma obrazovanja, jer je to za nas najvažnije, jer je to ljudski kapital za budućnost, a mi moramo da učimo i to da učimo. Moramo da da podignemo znanje na pijedestal sa kojeg se vidi dalje i sa kojeg se može krenuti u nove pohode na osvajanje novih znanja“, završen citat. Kada je premijer, kao da je imao na umu misli velikog engleskog filozofa Fransisa Bekona koji je rekao, citiram: „Znanje je moć, zrno znanja jače probija nego čelično“, završen citat.Kolika je moć je moć znanja i obrazovanja za razvoj srpskog društva, ali i za društvo u celini najbolje je pokazao čuveni nemački filozof Lajbnic koji je rekao, citiram: „Dajte mi vaspitanje i obrazovanje, a mi ćemo za kraće vreme nego što je jedno stoleće promeniti karakter čitave Evrope“, završen citat.Prethodni ministar kojeg ste gospodo iz opozicije i kritikovali danas, ministar dr Srđan Verbić, ministar prosvete je seo u ministarsku fotelju u veoma teško vreme, za koje ste vi odgovorni,

i vi gospodi iz opozicije ste rekli da je to jedan dobar Zakon o udžbenicima, pošto je bila raspravo o tom zakonu. Dualno obrazovanje je uvedeno za vreme gospodina Verbića, nećete reći valjda da nije, nabrojaću vam škole u koje je uvedeno. Mala matura, pitanje doktorskih studija sređeno za vreme gospodina Verbića, pitanje trećeg mandata dekana, prvi put su dekani samo dva mandata, bilo je dekana i po 20 godina koji su vršili tu funkciju, Zakon o naučno-istraživačkom radu i da dalje ne govorim. To je odgovor vama gospodo za ono što ste danas izneli, neistine koje ste izneli u ovom visokom domu.Dosta domu.Dosta toga se rešava, neke stvari su rešene. Mi od ovakvog obrazovno vaspitnog sistema koji smo nasledili moramo stvoriti takav sistem vaspitanja i obrazovanja, pogotovo usmerenog usmerenog obrazovanja i visokoškolskog koji će biti najrentabilniji resurs progresivnog razvoja humanizacije društva, što će najbrže dovesti do modernizacije Srbije za koju smo se opredelili, bar mi iz vladajućih stranaka.Da bi rezultati bili bolji potrebno je sagledati kakvo su nam Ministarstvo prosvete, gospodine ministre ostavili, kakve su nam bivši ministri ostavili, da li je ono sa svojom organizacionom strukturom sposobno da odgovori na ova pitanja reforme vaspitanja i obrazovanja?Konačno, potrebno je izanalizirati stručnost, kompetentnost i sposobnost stručnih službi u Ministarstvu prosvete, posebno u Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, jer vi i gospodin Verbić ste nasledili zaista čudne stvari. Evo, daću jedan primer, načelnik ili savetnik, kako ga zovu, za istoriju je čovek koji je završio fiskulturu. Nije on jedini, ima ih jako mnogo, tako su prethodnici to doveli, da ne kažem koliki broj nestručnih ljudi sedi tamo.Da li su ljudi u njima sposobni da iznesu teško breme reforme koje mora ubrzanim koracima da korača? Breme krize u vaspitanju i obrazovanju pogotovo u visokom obrazovanju traži kompetentne i mobilne timove kako u Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, tako i u Ministarstvu prosvete, ali, gospodo, timove na svim fakultetima u državi posebno na fakultetima filozofskim, na katedrama za pedagogiju na filozofskim fakultetima, jer oni su po prirodi posla zaduženi za temeljnu viziju vaspitanja i obrazovanja.Naravno, nastavnici u osnovnim školama i srednjim uvek su tu i uvek spremni.Ako ovim putem ne krenemo čekaju nas lutanja, posrtanja, gubljenje vremena, novi ponori, novi porazi, ali gospodo narodni poslanici, ovaj put bez popravnog ispita.U razgovoru sa gospodinom ministrom Šarčevićem veliki sam optimista jer smatram da izuzetno dobro poznaje vaspitanje i obrazovanje i ne samo to, nego ima viziju, ne samo to, nego i želju da ostvari tu viziju.U

pre nego u osnovnoj i srednjoj školi, nove didaktičke materijale, nove instrumente vrednovanja studenata, namerno gospodine ministre, ne kažem ocenjivanja, jer gospoda iz opozicije danas su prigovarala da roditelji ne mogu prisustvovati u ocenjivanju. Oni ne razlikuju vrednovanje od ocenjivanja. To je stvar didaktike, to je malo viša nauka nego što oni misle, jer roditelji baš u vrednovanju sudjeluju. Nemam vremena da to razjašnjavam, šta je vrednovanje, šta je ocenjivanje i odlično ste nastupili u javnosti kao pravi stručnjak.Naš vaspitno-obrazovni sistem, pogotovo visoko obrazovanje, zahteva istinsku reformu i rekonstrukciju na nivou pedagoške revolucije. Pedagogija bez granica, tradicionalno je dostignuće i konstantno je civilizacijsko dostignuće. To omogućava otvorenost fakulteta prema svim progresivnim tekovinama vaspitanja i obrazovanja, kako u Evropi, tako i u svetu, ali uz uslov da se poštuje imperativ kritičkog vrednovanja stvaralačkog preuzima stranih ideja i modela u svoju pedagošku praksu, što zahteva na neki način da svoju pedagošku praksu inkorporira evropsku dimenziju obrazovanja kod nas.U

tako da i stranci masovno otvaraju svoje škole u našoj sredini i pojedini inostrani kulturni centri bave obrazovanjem naše dece i omladine. Nije to problem. Zato je neophodno brže i studioznije proučiti ovu problematiku i ponuditi pedagoškoj i široj javnosti šire informacije i dati posebne mere za racionalnu organizaciju privatnog školstva.Mi do danas ne znamo, dame i gospodo i poštovani građani Srbije, verovali ili ne, koliko imamo privatnih isturenih odeljenja pojedinih fakulteta. To nisu znali ni prethodni ministri, jer takva je situacija nasleđena. To donedavno nije znalo ni Ministarstvo prosvete.Većina isturenih odeljenja pojedinih fakulteta radila su bez dozvole, verovali ili ne, a inspekcija, šta je ona radila? Ja ću vam odgovoriti, gospodo. Ništa. Zašto ništa? Samo četiri inspektora za visoko obrazovanje, ali to je tako postavljeno 2000. godine. Znate zašto? Da se ne bave svojim poslom, visokim obrazovanjem kako bi se moglo na neki način baviti korupcijom u visokom obrazovanju.U obrazovanju.U razgovoru sa ministrom, on dobro poznaje problematiku i na pomolu smo da ovo zaista rešimo na jedan zavidan način.Kakvo nam je visoko obrazovanje najbolje dokazuje jedna analiza jednog inspektora. Ja ću je citirati.

održavala po kafanama, fabrikama, sportskim halama i ciglanama, retko ko je imao prave učionice, biblioteke i stalno zaposlene profesore“. Završen citat, izveštaj Inspektorata Ministarstva

nema.Zakon o visokom obrazovanju je neumoljiv i kaže da isturena odeljenja moraju da imaju stalno zaposlene profesore, mimo predavača iz matičnih fakulteta.Citiram još jedan stav

kaže inspektor naš u Beogradu u Ministarstvu, nam je poslao da utvrdimo činjenice jer su našli 50 studenata privatnog novosadskog fakulteta kojima je nastava održavana u kafani. Oni su zaplenili indekse, ali kada su od tog fakulteta dobili odgovor da su studenti tamo bili na izletu, morali su da ih vrate“. Završen citat, šef inspekcije, 13.12.2011. godine. Gospodo iz bivšeg režima, to ste nam ostavili.Upisna politika na fakultetima je zastarela, na zaostalnim odnosima i slažem se sa gospodinom prof. Šešeljem danas u načelnoj raspravi sa stavovima koje je izneo oko upisne politike. Za našu zemlju, dame i gospodo, strateški je važno i problem velikog broja studenata koji su prekinuli ili privremeno napustili školovanje po starom nastavnom programu i planu. Nemojte ih nazivati stari studenti. To je pogrdan naziv. To su studenti koji studiraju po starom započetom nastavnom planu i programu. Studije nisu završili iz raznih razloga, ekonomskih, nestručnosti profesora tzv. bauk profesora o kojima je bilo reči.Nije tačno da se na jednom fakultetu nalazi samo bauk profesor. Na svim katedrama, na svim fakultetima u našoj zemlji dekani fakulteta su odgovorni za to. Ne može se desiti da od 100 studenata ispit ne položi 95 prvi put, drugi put, treći put. Takvim profesorima nije mesto na visokoškolskim ustanovama. Gospodo profesori, vama se obraćam, moj vam je savet – napustite visokoškolske ustanove i idite na neku drugu ustanovu.Samo da kažem sledeći razlozi su emocionalni

nisu završili.Poštovane dame i gospodo, zahvaljujući ministru prosvete koji sedi večeras u ovom visokom domu, Vladi Republike Srbije, Odboru za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj naše Skupštine, mi danas raspravljamo o Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju da produžimo studentima po starom nastavnom programu dve godine, ali ne samo njima nego i doktorantima i magistrantima.Gospodo studenti, u četvrtak ćete dobiti to i jedni i drugi. Izglasaćemo to, odmah da kažem.Međutim, obraćam se sada vama, gospodo studenti. Završićete studije, biti dobri stručnjaci i dobri građani naše države, u to sam siguran, kada vas prođu problemi koji su vas momentalno snašli.

godine.Dozvolite gospodo, narodni poslanici, da vam kažem da ništa zakasnili nisu, jer najveći umovi na svetu su stvarali u poznim godinama. Navešću samo tri, četiri – Galileo Galilej, znate ko je bio, astronom, fizičar, matematičar, svoje delo je završio u 72. godini života, što znači da nije kasno i za naše studente; Markiz de Laplas je svoje delo "Nebeska mehanika" završio u 80 godini života; Viktor Igo u 72. godini života, Rovan 93. Gospodo Gospodo filozofi, ima vas i ovde, Platon, peti vek pre nove ere, završio je delo "Zakoni" u 80. godini života, a počeo je da stvara svoje najbolje delo "Država" u 60. godini. Često citirani Imanuel Kant je bio jedan od najboljih nemačkih filozofa, u 66. godini života je napisao "Kritiku moći suđenja". Sofokle, znameniti atinski dramaturg je u svojoj 89. godini života postavio na scenu "Edip na kolonu". Naš, verovali ili ne, Vojin Smodlaka je u 90. godini života stalno usavršavao vrednosti fizičke kulture i njenu povezanost sa medicinom.Vama, gospodo studenti, data je šansa. Na kraju, nema uspeha, gospodo studenti, bez napornog rada. Ja verujem da ćete raditi još bolje, kada vam se uslovi otklone. Za to su krivi,

složiti slova u reč, čitati, pisati, brisati, razumeti, znati, samo je mali deo onoga što nastavnik zaista jeste. Namerno ne kažem onoga što nastavnik radi. Jer, biti nastavnik nije posao. Biti nastavnik nije voleti. Biti nastavnik je voleti, biti nastavnik je osećati, biti nastavnik je umeti, biti nastavnik je, verovali ili ne, samo – biti.Dozvolite, gospodo narodni poslanici, mislim da ćemo u četvrtak svi glasati da im se produži da nastave studije. Hvala vam lepo.

govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.Slušao sam ja neke govore gospodina Atlagića i od ranije i ono što sam primetio je da on na svaku temu može da priča o tome kako je ekspoze premijera najneverovatniji, itd, itd. I to je u redu, iako skreće s teme.Ono što meni malo para uši je što je on i ovaj, i prethodni i onaj tamo put koristio identične rečenice. Bar da je redosled promenio.Vidim da profesor gaji ljubav prema istoriji, što je takođe sasvim u redu. Ali, mi ovde nismo zbog toga da slušamo neka istorijska predavanja. Svi smo bili u školi, učili smo o tome, tako da bih zamolio da se držimo dnevnog reda, posebno iz poštovanja prema gostima iz Ministarstva prosvete, koji su ovde došli u toku radnog dana da odgovaraju na naša pitanja. Hvala. Kolega, teško nama ako svi budu razmišljali kao vi.Kolega Atlagić je govorio o problemima koje su imali studenti, zbog kojih produžavamo nastavak rada po starom programu.Što se tiče ekspozea, za ove koji dobacuju, gospodin Atlagić je hteo da stavi do znanja koliko Vlada Republike Srbije i premijer Aleksandar Vučić daju na značaju sistemu visokoškolskog obrazovanja. Meni to nije smešno.Po

Povredu Poslovnika možete samo na drugi član. Član 106. je upravo vaš kolega reklamirao da je prekršen, pa, prema tome, ne možete dva puta po jednom istom osnovu

člana, itd, oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi u pretresu. Ja predlažem da se zaista njima od poslaničke grupe oduzme vreme, jer je zloupotrebio Poslovnik.

je sa ovim zakonskim predlogom. On hoće rešiti jedan složen i dugotrajni problem, koji pogađa relativno veliku društvenu grupu mladih ljudi, koji su iz različitih razloga, ne znamo tačno kojih, privatnih, subjektivnih ili objektivnih, produžili svoje školovanje, s jedne strane. S druge strane, pokušava se pojednostaviti upisivanje, tj. prelazak iz jedne školske godine u drugu godinu, smanjivanjem bodova.Naravno bodova.Naravno da je za pohvaliti proaktivni stav gospodina ministra, njegovu spremnost, kako je rekao, da osluhne probleme studenata, da bude kooperativan i da pokuša onda da nađe model koji će izaći, pre svega, njima u susret.Međutim, ono što mi se čini kao problem, jeste da zakonsko rešenje, taj složen i dugotrajni problem, pokušava rešiti jednostavno, produžavanjem godina studiranja, a ono što me dodatno brine jeste isti način kao što je to bilo i nekoliko puta unazad. Drugim rečima, da se problem neefikasnog studiranja pokušava rešiti mogućnošću da se vreme studiranja, tj. diplomiranja, do diplomiranja, produžava.U tom smislu, ovaj bi se zakonski predlog mogao imenovati kao zakon donet, predložen, po inerciji, i da je odsustvovalo kreativnosti. Naime, ako je ovaj problem trajao od 2008. godine, kako smo čuli, bilo je za očekivati da se problemu pristupi na jedan adekvatniji način, da se ulože napori da se sagledaju svi objektivni razlozi zbog kojih se ovo događa, da temelj za donošenje ovog rešenja bude racionalnija slika o tome koji je broj studenata,

znanosti manje propustljive za studente, da li su to prirodne ili, pak, matematičke?Sigurno je da bi takvi podaci, a mislim da je bilo dovoljno vremena da se oni na neki način prikupe, da se analitički razlože i da se onda, skladno tome, pokuša naći rešenje koje bi bilo malo inovativno drugačije.Sa druge strane, ukoliko su u pitanju posledice ovog zakona ono što doprinosi visokoj saglasnosti među svim zastupnicima jeste činjenica da će on rešiti ili će pokušati rešiti, produžiti mogućnost jednom značajnom broju studenata koji su mladi ljudi, koji verovatno sa sobom još da li roditelje, da li supružnike, bližu rodbinu i u tom smislu mislim da ćemo učiniti srećnijim, zadovoljnijim jednu značajnu grupu mladih ljudi, otvorićemo im perspektivu, potkrepiti neke nade da ostvare svoje životne ciljeve.Međutim, trebalo bi ponovo, kao neka druga vrsta posledica ovog zakona osvestiti činjenicu da ipak u visokom školstvu postoje određeni problemi da bi vlast trebala činiti napore da stvori jednu racionalniju sliku, naročito kada su u pitanju stvari koje se tiču dužine studija. Mi sada donosimo produženje, verovali ili ne čak za jedanaestu godinu onih koji studiraju, što mislim da je i više nego, kako bih rekao problematično, jedino u slučaju ukoliko postoji neki objektivni razlozi ili razlozi koji su visoko opravdani.Isto tako mislim da je rešenje skidanja bodova za prolaznost na 48,

gradiva koje se ne položi, tj. koje se različitim aktivnostima tokom studiranja ne mogu zadobiti mislim da je relativna količina propuštenog znanja. To gradivo se prenosi u drugu godinu.Da li to znači da će ovako rešenje zapravo za posledicu imati da ćemo mi svake dve godine donositi nove članove dva, dva, koji će produžavati vreme studiranja, tj. da li je ovo rešenje takvo da će biti, kako ste vi rekli, u šta naravno mi ne smemo verovati poslednje. Bojim se da kroz ovu vrstu rešenja kada je u pitanju broj bodova koji se može prenositi to rešenje neće biti krajnje, jer će se pojaviti problem prenosa gradiva tj. neostvarenog rezultata iz prethodnih godina, kumulativno to onda može usloviti dalje.U svakom slučaju mislim da je i više nego jasno da će ovaj zakonski predlog biti usvojen visoko sa saglasnošću kao što je rekla gospođa Čomić, pitanje zdravstva, socijale, visokog školstva i opšteg obrazovanja nije upitno, tu postoji visoka enpatija, naročito za ovakva rešenja koja su usmerena ka pozitivnim ishodima, ali bojim se da je to ponovo neka vrsta jednostavnog rešenja koje neće biti u funkciji stvaranja trajnih okvira. Za trajna rešenja potrebne su nam celovitije slike, racionalniji uvidi. Nismo ni sada imali 4.000 studenata ili 4.500. govoru ste rekli da postoji 4.000 takvih studenata, neko je kasnije rekao 4.500, znači nemamo jasnu sliku o tome koji broj studenata je u takvom statusu.Mislim da su da su sveučilišta dovoljno racionalne institucije da imaju solidnu administraciju i da bi oni neku vrstu servisa, kada su u pitanju barem činjenice, podaci, bili i više nego sposobno da vas opskrbljuju toj vrsti analitičkih razrada, uvida mogli donositi rešenja koja bi bila onda i složenija, ali koja bi pokušala trajnije rešiti ono što zakon hoće.U tom smislu mislim da bi vama kao novom ministru to mogla biti neka vrsta dobrog saveta, ne nekakva kritika, da pokušamo napraviti takvu vrstu sistema unutar visokog obrazovanja koji bi za posledicu imao kratkotrajnije i efikasnije studiranje. Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvaženi građani, izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju omogućiće se studentima upisani u školskoj 2013/2014. godini da zadrže mogućnost da se finansiraju iz budžeta još godinu dana po isteku redovnog trajanja studija. Studenti koji su u školskoj 2014/2015. godini, odnosno 2015/2016. godini ostvarili najmanje od 48 bodova, imaće pravo da se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike.Primera radi, danas u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju koji je usaglašen sa principima bolonjskog procesa na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu postoje tri nivoa studija u okviru akademskih studija i to: osnovne akademske studije, master akademske studije, doktorske akademske studije. Ovaj fakultet upisuje preko 470 studenata. Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu upisuje više od 1500 studenata. Visoko tehnološka umetnička strukovna škola Leskovac, oko 250 studenata upisuje na osnovnim strukovnim studijama na sledećim programima: tekstilna tehnologija, tekstilna hemija i zaštita životne sredine.Napred navedene izmene i dopuna zakona treba usvojiti jer problemi u primeni ovog zakona nije moguće rešiti na drugi način. Kada je 2005. godine usvojen Zakon o visokom obrazovanju naš sistem visokog obrazovanja gde spadaju resorno ministarstvo visokoškolske ustanove, ali i studenti nije moglo odmah da se prilagodi novom načinu organizovanja, odnosno Bolonji.Uočene probleme u primeni zakona pokušavali smo da rešimo izmenama zakona svake godine koje su uglavnom podrazumevale izuzimanje određenih situacija iz opštih pravila postavljenih zakonom što je i ovaj put slučaj. Zbog čega se to radilo? Pa, da ne bi studenti snosili posledice, zbog nemogućnosti sistema da se odmah prilagode bolonjskom sistemu, odnosno da studenti ne bi bili žrtve sporog prilagođavanja visokoškolskih ustanova Bolonji.Članom 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju uređuje se pravo studenata koji studiraju po studijskim programima usvojenim pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju, predbolonjski, da završe započete studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravima studija koji koji su važili u vreme kada su se upisivali na studije. Studenti koji su upisani na osnovne studije imaće pravo da završe započete studije najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine, a studenti upisani u integrisane studije i polja medicinskih nauka do kraja školske 2018/2019. godine.Postojeća odredba člana 124. stav 3. zakona kojim se utvrđeno pravo studenata upisanih u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2006/2007. godini pa sve do 2012/2013. godini da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog studiranja menja se radi utvrđivanja tog prava i da za studente upisane u prvu godinu osnovnih studija zaključno sa upisanom školskom 2013/2014. godine. Pravo koje su imale dosadašnje bolonjske generacije, a koji je izuzetak od opšteg pravila dajemo i narednoj generaciji.Članom 3.

i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta u skladu sa Zakonom a koji je izuzetak od člana 88. tog zakona. Pravo koje su studenti imali svih prethodnih godina a koje je izuzetak od opšteg pravila produžujemo i za narednu godinu.Navedene izmene treba prihvatiti kako bi se poboljšala efikasnost sistema visokog obrazovanja i rešili problemi u primeni Zakona o visokom obrazovanju imajući u vidu i činjenicu da je Nacionalni savet za visoko obrazovanje razmotrio pitanje potrebe ovih izmena i dopuna i dao mišljenje koje u celosti je usvojeno. Imajući u vidu činjenicu da će uskoro biti donošen novi Zakon o visokom obrazovanju koji ne bi trebalo da ima nedostatke koji ima postojeći a koje smo ispravljali svake godine koje su uglavnom podrazumevale izuzimanje iz opštih pravila postavljenih. Zbog čega najmanje 48 bodova, a ne 60 kao granica za sticanje prava studenata da se rangiraju u okviru postojećeg budžetske kvote.Zbog toga što studijski programi nisu prilagođeni opterećenju studenata koji predviđaju bolonjski sistem. Naši studijski programi su obimniji nego što je predviđeno i zbog toga granicu za sticanje prava da se rangira u okviru postojeće budžetske kvote spuštamo sa 60 na 48. Priznajemo da su naših 48 kao evropskih

Ako studentu sve četiri godine ističe status za upis u sledeću godinu sa najmanje 48 bodova, njemu svake godine preostane po najviše 12 bodova. Kada se sve to sabere za sve četiri godine studija, njemu posle okončanja redovnog roka predviđenog za završetak studija može da ostane najviše 48 bodova. bodova. To je još cela godina studija, jer smo već priznali da je kod nas normalno opterećenje 48 bodova po godini.Na kraju, u Danu za glasanje podržaćemo ovaj zakon. Hvala. Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. Nije tu.Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Hvala, uvaženi predsedavajući.Gospodine ministre, dame i gospodo studenti, na početku svog izlaganja hoću, pre svega, da kažem da ću kao poslanik Srpske napredne stranke da podržim predlog za izmenu ovog zakona, zato što smatram da je ljudski da izađemo u susret studentima koji do sada nisu završili fakultet da tu stvar stvar završe i da naprave jedan značajan korak ka svojoj budućnosti.Ono na šta moram da se osvrnem u svom obraćanju studentima jeste to da oni danas u Srbiji napokon imaju izvesnu perspektivu, imaju izvesnu budućnost i to pokazuje jedan od parametara. Mi smo bili država koja je do 2011, 2012, pa i 2013. godine bila apsolutno prva u Evropi po nezaposlenosti mladih ljudi. Em, što je ova Vlada, koju vodi Aleksandar Vučić, uspela da uradi nešto što nikome za 30 godina nije uspelo, da smanji nezaposlenost napokon u Srbiji, uspeli smo i da smanjimo nezaposlenost kada su u pitanju mladi ljudi. 2015. procenat zaposlenosti mladih je bio 16%, danas je 19,7% i to pokazuje jasno jednu uzlaznu putanju kada je u pitanju zapošljavanje mladih, a bez čijeg zapošljavanja, opet kažem, nema bolje budućnosti i nema perspektivne Srbije.Pozivam Srbije.Pozivam studente, a verujem da će se s time složiti i moje kolege poslanici, da je ovo verovatno poslednji put da produžavamo rok za završetak studija, iako je to činjeno već ne znam ni ja koliko puta, osam, devet ili deset puta i da to što je ovo verovatno poslednji put da se produžava rok moramo da učinimo.Sada ćemo izaći u susret studentima, pružićemo im šansu da fakultet završe i da nađu svoju sreću u Srbiji. Uveren sam da ono što čini ova Vlada i ono što činite vi kao ministar i da vaši planovi jesu takvi da će mlade zadržati u Srbiji, da politika ove Vlade jeste takva da omogućava mladima jasnu i sigurnu perspektivu, da to nije politika koja ih tera odavde i da je to politika budućnosti, one budućnosti u koju svi zajedno verujemo. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Ljiljana Malušić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicama, dame i gospodo poslanici, dragi studenti, vaše reference su vas dovele do ovde tako da sam ja sigurna, slušala sam šta govorite, vaša posvećenost i energičnost ove reforme, da ćete ih izvesti do kraja. U to sam ubeđena.Za početak, ono što bih ja rekla, ako 12.000 studenata ima apel da im pomognemo, naravno da ćemo im pomoći. Studenti su naša elita buduća, a pomoći njima znači veći procenat visoko obrazovanih ljudi. Svaka reforma počinje sa sa visokim obrazovanjem. Nama sigurno posle ovoga sledi i reforma u svim nivoima obrazovanja.Ono što bih ja najviše istakla je, pre svega, da od devet političkih ciljeva u ekspozeu gospodina Vučića, našeg premijera, jedan je najvažniji, ima prioritet, a to su obrazovanje i nauka. Bravo.Zašto je to važno? Zato što je cilj, pre svega, dostupnost, pravičnost, ravnopravnost. Ovo je zemlja jednakih mogućnosti, jedna otvorena, demokratska zemlja i zaista je bitno da mi to na ovom primeru i pokažemo. Ako je neko studirao i došao do kraja, a nema bilo kakvih mogućnosti da to završi, a zašto mu ne bi pomogli dajući mu još jednu godinu? To ćemo uraditi obavezno.Drugo, što se tiče studenata koji završavaju po modelu modelu Bolonje, naravno da ćemo smanjiti broj bodova, to je nešto minorno, sa 60 na 48, jer se ništa ne menja u budžetu Republike Srbije. Isti je broj studenata. Znači, da, uradićemo i to.Sad bih rekla nešto o donatorima. Puno se toga uložilo u reforme u Republici Srbiji. Ima izuzetnih pomaka. Naravno, u tome su učestvovale Evropska investiciona banka, dosta donatora, Svetska banka, i vrlo su zadovoljni rezultatima.Ono što treba doraditi, odnosno uraditi da bi bilo mnogo manje nepismenih, to je uključiti ranjivu populaciju. U ovom smislu mislim na Rome, znači, uraditi inkluziju sa Romima. Imali smo sreće da pre dva, tri, četiri dana u ovom istom visokom domu je bila javna rasprava a sa temom „Inkluzija Roma i Romkinja u Republici Srbiji“, napravljena je strategija, Vlada je napravila tu strategiju uz pomoć OEBS-a i ta strategija počinje od 2016. godine i biće završena 2025. godine.Sigurna sam, pošto postoji Akcioni plan i grupe za praćenje, eksperti, da će inkluzijom Roma i sprovođenjem ove strategije i Akcionog plana nepismenost 2025. godine biti na nekom nivou ispod 1%, ako ne i potpuno iskorenjena iz Republike Srbije.Ono što bih još naglasila je da su naši prijatelji koji su puno para uložili u reformu i obrazovanje Republike Srbije predložili jedan drugi nivo obrazovanja, a to je dualno obrazovanje. Mislim da je to izuzetno dobro, jer jedno je

Mislim da je to odličan primer prakse. Uostalom, na njihovom primeru se pokazalo da kad imamo dualno obrazovanje, procenat nezaposlenosti pada za 10%, odlično.Što se tiče raspoređenosti obrazovanih ljudi u Republici Srbiji, nekako su skoncentrisani, što je i logično, u višim gradovima gde su univerziteti, tako da najveći procenat, htela sam reći intelektualaca, ne, nego ljudi sa visokim obrazovanjem, intelektualnost je nešto drugo, inteligencija nešto treće, je u Republici Srbiji u Beogradu i to uglavnom prednjače Vračar, Stari Grad, Savski Venac, Novi Beograd. Jedna od opština u Nišu je takođe Medijana, poznata po visokoobrazovanim ljudima. Imamo i nizak procenat obrazovanosti uglavnom na jugu Srbije, centralna Srbija, malo manje zapadna Srbija, znači Rekovac, Osečina, Gadžin Han, Ražanj. Mislim da će se to stanje ovim reformama popraviti.Ono što je vrlo bitno, treba istaći da je Beograd do pre 20-ak godina, možda i malo pre, bio na lestvici 20 top gradova za studiranje. Sigurna sam da će do kraja strategije, do 2020. godine, možda neka godina kasnije, Beograd povratiti status idealnog grada za studiranje, imati tu referencu, odnosno taj potencijal i tu vrstu kvaliteta. Biće jedan od najprestižnijih univerziteta, što se mene lično tiče. Sigurna sam da će biti tako i da će na taj način masa studenata iz raznoraznih država dolaziti upravo kod nas. Eto nama punjenja budžeta Republike Srbije.Za kraj, jako mi je drago da je Fondacija Novaka Đokovića, kao i Razvojna Banka i UNICEF su predložili da se obrazovanje u Republici Srbiji, sa obrazovanjem krene u ranom detinjstvu. Bravo za taj predlog. Naravno da će

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, pre svega hteo bih da se zahvalim gospodinu ministru, pošto ja dolazim sa KiM, što je prvo za shodno našao da obiđe Kosovo i Metohiju.Gospodine

Obišli ste sve ono što ste mogli da obiđete, od Studentskog centra, preko mnogih prosvetnih ustanova, obdaništa,

Obišli ste ga u društvu dekana dostojnog da vodi jednu takvu instituciju.Ovo je ljudi još jedan dokaz da Vlada Republike Srbije, na čelu sa našim premijerom Aleksandrom Vučićem, vodi brigu o svom narodu na KiM, dajući mu mir i sigurnost. Ovo sam morao da kažem, a sada ću biti vrlo kratak.Predlog kratak.Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji sadrži samo na izgled neznatne izmene u pet članova, važan je bar iz dva razloga. Najpre, Vlada i Ministarstvo prosvete su na osnovu ukupnih potreba, i to sa svoje strane, sagledali i predlažu da se starim studentima osnovnih studija produži rok za diplomiranje, s obzirom na broj onih koji koji opterećuju svojim studijama ovaj obrazovni sistem, a sa druge strane, da se eliminiše potreba koja se tu i tamo pojavljivala u javnosti, da se šansa za produžetak daje studentima po bolonjskom programu, jer su na mnogim visoko školskim ustanovama oni to pravo već iskoristili.Naime, prve generacije koje su studirale po tom programu iskoristili su osnov da mogu studirati dvostruko duže od broja godina propisanog u programu, sem toga studenti po bolonjskom programu su mogli na sopstveni zahtev dobiti i dodatnu godinu.Istovremeno, predlogom za promenu člana 124. stav 3. zakona daje se mogućnost studentima, koji su prvu godinu osnovnih studija upisani od školske 2006, 2007, zaključno sa 2013, 2014. da zadrže pravo da se iz budžeta finansiraju najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija. Izuzetno od odredaba člana 88. zakona, student može da se u narednoj godini finansira iz budžeta, ako u školskoj 2014, 2015. godini, odnosno 2015, 2016. školskoj ostvari najmanje 48 bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta u skladu sa zakonom.Smatram zakonom.Smatram da su predlozi izmena zakona Ministarstva prosvete i Vlade sasvim opravdani, jer se daje još jedna mogućnost onima koji iz bilo kog razloga nisu uspeli da postignu redovnost na studijama pruži i ova prilika kao podsticaj za okončanje studija, odnosno za veću efikasnost u studiranju, a time i mogućnost za sticanje određenog akademskog znanja.Ono što je veoma bitno je da se ove izmene usvoje na vreme

u vidu i činjenicu da ove izmene zakona ne iziskuju izdvajanje dodatnih sredstava iz budžeta, jer će ta sredstva biti u okvirima limita određenog za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u narednim godinama.Podržavam godinama.Podržavam ovaj predlog što je ujedno i stav naše poslaničke grupe, uz uverenje da će doprineti svojevrstnom raščišćavanju broja onih studenata kojima će biti omogućeno da, u skladu sa odredbama ovog zakona, završe studije.Želim da dodam da ovo iziskuje hitnost postupka iz navedenih razloga i nisam sklon da bilo ko ko želi da na racionalan i svrsishodan način priđe rešavanju ovog pitanja, povodom ovih izmena proširuje temu na druga pitanja, uključujući i alternative o izmenjenim kompetencijama Nacionalnog saveta za obrazovanje, jer je taj Savet na svojim sednicama od 22. juna i 14. septembra ove godine podržao podržao ove izmene i u celosti ih usvojio. Hvala. Poštovane koleginice i kolege, dragi prošli, sadašnji i budući studenti, Zakon o visokom obrazovanju koji je donet 2005. godine donet je sa ciljem ozbiljne i temeljne reforme visokog obrazovanja u Srbiji, a u cilju da se uspostavi konkurentno i usaglašeno visoko obrazovanje sa visokim obrazovanjem na evropskom prostoru.Zakon se temelji na tekstu Bolonjske deklaracije. Bolonjska deklaracija zapravo jeste set principa i vrednosti na kojima treba ta reforma da počiva. To je jedan tekst koji staje na dve strane A4 formata i nije nikakav nametnuti i podmetnuti dokument. Srbija se tim dokumentom praktično opredelila, ne obavezala da reformiše sistem visokog obrazovanja.Međutim, mi slušamo kako Bolonja u Srbiji, nažalost, nije uspela. Ono što ostaje nejasno jeste da li mi to govorimo sa žaljenjem ili se hvalimo time, odnosno da li mi time što priznajemo da kod nas bolonjski sistem nije uspeo, želimo da kažemo kako on praktično i ne valja, pa se mi nismo ni trudili da stvari dovedemo do kraja kako treba ili prekorevamo akademsku zajednicu na čelu sa Ministarstvom prosvete, što je do tog neuspeha evidentno došlo?Naravno, kao posledica tog neuspeha ostalo je korektivno umesto preventivnog delovanja, a ono je najčešće i skuplje i manje efikasno u odnosu na preventivno delovanje, pa tako imamo zakon koji smo menjali više od pet puta, dopunjavali raznim članovima i ni posle 11 godina mi nemamo rešenje za studente koji su fakultete upisali pre 2005. godine.Šta nam to govori? Govori nam da se, nažalost, ni ova Vlada kako je započela i Ministarstvo prosvete u sastavu ove Vlade, ni ona pre nje, a ni ona pre nje, nisu bavili svojim poslom. Omanulo se u svemu. Učenje na daljinu, koja je takođe predviđeno ovim zakonom, ostalo je naučna fantastika. Omanulo se u svemu, osim u konkurisanju za evropske projekte i u količini realizovanih projekata i dobijenih sredstava, ali nažalost ne i u rezultatima kojima su ti projekti postignuti.Mi danas nemamo podatak o broju tih studenata koji su obuhvaćeni ovim zakonom. Ovde su se čule različite cifre i različiti brojevi, međutim, Univerzitet u Beogradu raspolaže podatkom da je to negde preko 20.000 studenata samo na ovom univerzitetu, od čega se između 12.000 i 15.000 vode kao aktivni, i to po indikatoru, s vremena na vreme prijavljenih ispita. Nemamo podatak o strukturi tih studenata. Da li među njima ima onih koji imaju preko 10 godina radnog iskustva, pa možda ni ne žele da nastave studije, da li ima onih koji su ekstremno siromašni, bolesni, oni koji su osnovali porodice, samohranih majki itd. da ne nabrajam?Da li je moguće da visokoškolske institucije nemaju resurse da reše ovo pitanje? Znate, kada upišete privatnu školu stranih jezika, pa ne dođete na jedan čas, oni vas zovu da vide šta se dešava, nude vam popuste, motivišu vas da pređete na naredni nivo itd, a šta rade naše visokoškolske institucije?Ovde se govorilo i o socijalnoj dimenziji u visokom obrazovanju. Neko je pomenuo dostupnost, pravičnost, diskriminaciju itd. Nije pravičnost to što ćemo studentima koji nisu stigli iz bilo kojih razloga, neću u to zalaziti, da završe studije omogućiti i produžiti stalno rok.Kada rok.Kada govorimo o pravičnosti, trebalo bi da se osvrnemo ko su studenti u Republici Srbiji i da li visoko obrazovanje zaista dostupno svima kako to garantuje Ustav Republike Srbije? Da li u Srbiji studiraju samo oni čiji roditelji to mogu da plate? Dakle, prema istraživanju u okviru projekta „Euro student“ obrazovanje roditelja studenata osnovnih akademskih studija je takvo da 40% ima završeno visoko obrazovanje, 51% srednje, dok studenata čiji su roditelji stekli samo osnovno obrazovanje ima svega samo pola procenta.Kada je reč o zanimanjima roditelja studentske populacije dobijeni su sledeći podaci: menadžeri, rukovodioci direktori, za njima profesionalci, inženjeri i stručni saradnici, ukupno u procentu od preko 50%, dok je studenata čiji roditelji obavljaju zanatske poslove svega 6%, a onih čiji se roditelji bave poljoprivredom ima svega 5,4%. Ako se to uporedi sa strukturom zaposlenih u ukupnoj populaciji prema popisu iz 2011. godine videćemo u tom popisu 13% obavljaju zanatske poslove, poljoprivredne i slične 12%, dok menadžerske poslove obavlja svega 2,5%. Ovde jasno vidimo da oni čiji roditelji obavljaju nisko plaćene poslove imaju znatno manju šansu da budu deo visokog obrazovanja. Socioekonomski faktori nikako ne bi smeli da budu prepreka za obrazovanje i neophodno je doneti strategiju koja će se osvrnuti na socijalnu dimenziju i na napraviti takav sistem gde će struktura studentske populacije oslikavati strukturu ukupne populacije u Srbiji.Za kraj želela bih da istaknem dve stvari. Često ističemo kako su studenti slabo motivisani, da nivo savladanog gradova za prelaznu ocenu nije ni približno onom koje je nekada postojalo, itd. ali zaboravljamo da mnogi od uvaženih profesora nemaju adekvatne pedagoško-metodičke-didaktičke veštine koje zapravo i nisu uslov za sticanje zvanja redovnog profesora. Mi takođe moramo da imamo u vidu da ti studenti koji dolaze na visokoškolske ustanove su završili neke osnovne i srednje škole kojima su predavali neki učitelji, nastavnice, profesori, a koji su se školovali na visokoškolskim institucijama, tako da proizvod koji dobijemo u vidu studenata smo zapravo kreirali na visokoškolskim institucijama.Još jedna stvar koju takođe želim da istaknem jeste nama nema ni privrednog, ni ekonomskog napretka sve dok zanemarujemo naš najveći resurs, a to su naši ljudi. Hvala.

Zahvaljujem predsedavajući.Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, cenjene i uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, činjenica je da je naše visoko obrazovanje u poslednjih desetak godina pretrpelo brojne izmene i dopune u cilju poboljšanja efikasnosti sistema visokog obrazovanja.Takođe činjenica je da dosta izmena ide u korist studenata, ali isto tako ima i stvari koje se moraju menjati, neke figurativno rečeno u hodu, jer ih generišu životni razlozi o kojima ste govorili ministre u uvodnom izlaganju. Neke stvari se moraju menjati na duže staze i planski i o tome ste govorili. To se naravno odnosi i na novi Zakon o visokom obrazovanju.Cilj izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju koji je danas na dnevnom redu je da pre svega pomogne studentima, a njih nije mali broj, 12.000 koliko smo čuli, da zadrže svoj status redovnih studenata odnosno da zadrže mogućnost finansiranja školovanja iz budžeta.Usvajanjem ovih izmena i dopuna zakona nije nam namera da idemo na ruku onim studentima koji bi da studiraju u nedogled, koji ne žele da uče i koji ne žele da ispunjavaju svoje obaveze, a ipak bi da zadrže određene povlastice. Sve ovo se odnosi pre svega na studente koji su pri kraju svojih studija, koji su redovno posvećeni svojim obavezama i koji će po završetku studija imati odgovoran pristup prema društvu u celini.U

jer obimnost gradiva i zahtevnost pojedinih studijskih grupa, bez loše namere da dele fakultete na lake i na teške nameće ovakvu potrebu da jednostavno studentima treba izaći u susret i omogućiti im tzv. budžetski status sa manjim brojem bodova, to je 48 od maksimalnih 60 po godini studija.Takođe moram da istaknem da je ova Vlada na čelu sa premijerom gospodinom Aleksandrom Vučićem i resornim ministarstvom opredeljena da se što veći broj naše dece koja su na školovanju finansiraju iz budžeta, što je izuzetno pohvalno i što će mnogo pomoći i studentima, ali tako i njihovim roditeljima i porodicama.Naravno ova Vlada stremi i ka unapređenju našeg obrazovnog sistema, jer zaista želimo da imamo kvalitetne i stručne kadrove. Na kraju, htela bih da podržim stav moje poslaničke grupe koji se tiče studenata magistarskih i doktorskih studija. Smatram da i oni trebaju da imaju isti status kada su u pitanju rokovi za završetak njihovih

Poštovani predsedavajući, cenjeni gospodine ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, danas je na redu u ovom skupštinskom domu Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju.Ustavni osnov ovog zakona sadržan je u činjenici da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje između ostalog i sistem u oblasti obrazovanja. Razlog za donošenje ove dopune se ogleda u tome da je doneti Zakon o visokom obrazovanju iz 2005. koji je već inače pretrpeo određene izmene i dopune u cilju poboljšanja efikasnosti sistema visokog obrazovanja pa ga je sada potrebno ponovo izmeni i to u oblastima koje govore o ispitnim rokovima i u oblastima finansija, odnosno finansiranja studija iz budžeta, a po isteku trajanja redovnog studiranja.Ovim izmenama se želi postići pre svega da se starim studentima osnovnih studija produži rok za diplomiranje za dve godine, pri čemu bi se studentima sa medicine taj rok povećao za tri godine. Ovi izmenama bi trebalo dozvoliti studentima magistarskih i doktorskih studija da uspešno završe svoje započete studije. Vrlo često se dešavalo da su se studije odužile iz različitih životnih razloga i okolnosti. Sada ovom izmenom, ako to žele mogu za dve godine da završe svoje studije, diplomiraju i verujem da će sigurno dosta njih iskoristiti ovu priliku.Nacionalni savet za visoko obrazovanje u samom početku nije bio za to da se starim postdiplomcima da produžen rok kako bi svoje studije priveli uspešno kraju.

je konsenzus da studenti koji su upisali prvu godinu studija 2006. do 2014. godine mogu da zadrže pravo na studiranje na budžetu godinu dana po isteku redovnog trajanja studiranja. Studenti prve generacije Bolonje su već iskoristili svoje pravo na mnogim visokoškolskim ustanovama da studije koju traju dva puta duže od godina studentskog programa i da su oni na sopstveni zahtev tu produženu godinu školovanja na budžetu već dobili. No, ako bi sada prihvatili zahtev da se rok produžava i generacijama koje su kasnije upisane, to bi značilo jednu diskriminaciju prema studentima koji su u međuvremenu već reupisali i nastavili studije. Neki ispiti su im priznati, a neke su naknadno dobili u novim programima.Što se tiče realizacije položenih ispita, svega 10% studenata ostvari svih 60 bodova. Zbog tako malog broja Vlada da ne bi dodatno još finansijski opterećivala studente, prihvatila je predlog da donja granica za finansiranje iz budžeta naredne godine ipak bude 48 bodova.Fakultetima je data mogućnost da samoinicijativno odrede broj i termine rokova za polaganje ispita.

Rad na izmeni tog dokumenta je već počeo i od broja predloženih rešenja zavisiće da li će se u proceduri naći i novi zakon ili će se ići na izmenu postojećeg.U današnjoj diskusiji ja ne mogu da ne spomenem jednu savremenu obrazovno-naučnu ustanovu čije rast se odvija po uzoru na evropski sistem univerzitetskog obrazovanja, a ta ustanova je Pedagoški fakultet u Somboru. Njegova osnovna delatnost je obrazovanje, a ključna osnova budućeg razvoja fakulteta je sadržana u unapređivanju studenskog programa, osnovnih master i doktorskih studija.Ovaj fakultet je 2013. godine dobio akreditaciju da izvodi nastavu na sledećim i to na: osnovnim studijama za profile učitelja, vaspitača, dizajnere medija u obrazovanju i bibliotekara. Isto tako, ima i master akademske studije i doktorske akademske studije.Na prvoj godini je upisano svega 131 student, a 63 studenta očekuju odluku Skupštine o izmene ovog zakona, kako bi nastavili svoje studije.Još samo par reči da kažem, da Pedagoški fakultet u Somboru je u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i nastavio je tradiciju obrazovanja srpskih učitelja u Somboru, koji je otpočeo 1. maja 1778. godine, kada je Avram Razović, sin tadašnjega sveštenika osnovao normu prvu ustanovu za obrazovanje narodnih učitelja na srpskom jeziku, u Hazburškoj monarhiji.Nakon, gašenja ove škole, 1811. godine, 1812. godine formirana je Prva Srpska preparandija, koja se od 1812. do 1816. nalazi u Sent Andriji i ponovo je 1816. godine prebačena u Sombor. Preparandija je 1920. godine preimenovana u Somborsko državno učiteljsku školu, a sada ovaj ustanova nosi naziv Učiteljski fakultet i 2006. godine je dobila naziv Pedagoški fakultet u Somboru. Pedagoški fakultet u Somboru obeležava ove godine 200 godina od preseljenja preparandije u Sombor. Hvala vam. Zahvaljujem se. Nisam računala da ću imati ovo vreme od poslaničke grupe. Iskoristiću ga da zahvalim gospodinu ministru na odgovoru, na pitanje koje sam postavila u vezi sa štetnim posledicama štetnim posledicama nedonošenja zakona.I zamoli ću vas da, ako možete pojasnite poslanicima - koje bi štetne posledice nastale, tj. po kom osnovu bi studenti tužili državu? Pošto ste rekli da je bilo dosta takvih najava. Dakle, koji bi to osnov bio da studenti tuže državu, odnosno to jeste očigledno štetna posledica, pa ako možemo da čujemo od vas objašnjenje? Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite. **Mladen Šarčević** Mogu da vam pošaljem te njihove dopise.Njih je zastupala neka gospođa, mislim, Vesna iz Vranja, advokat. Pozivali su se na pravo studija koji bi trebali da ostvare, a uskraćena im je tom godinom zbog kašnjenja fakulteta.E sada, da li bi to bilo tužba fakultetu, pa onda preko fakulteta. Ja znam da, sve tužbe koje su na škole, recimo, ima mnogo tih slučajeva, na kraju plati država. da li je krivac bio taj direktor, koji je loše poveo postupak ili negde na lokalnoj samoupravi nije isplaćen prevoz, pa ljudi tuže, pa se nagomilaju kamate, to objektivno postoji.Ako dozvolite, kada sam uzeo reč, gospodin Krivokapić je dao objašnjenje, ono što sam ja hteo da dam, kada su u pitanju oni studenti koji su prvi počeli po Bolonji. Znači, tu zakon nije mogao da se menja. On je već u tom svom članu 94. stav 2. oni mogu na lični zahtev da produže.Drugo je pitanje, koliko će ko da ih sada u novcu, to je ono pitanje koje ćemo mi kontrolisati i pratiti, da nema zloupotreba u novcu od strane fakulteta.I složiću se sa vama samo oko činjenice da se u Srbiji autonomija univerziteta preširoko shvata, preširoko shvata i to ćemo, kada počnemo da radimo, radimo, skupove zajedno i sa Skonusom i Konusom i svim bitnim ljudima, zaista krenuti od pitanja ko koga finansira? Imamo li mi ikakve moći, osim kroz novac ili ćemo se ko ljudi dogovarati šta je interes studenata i društva? Mislim da ćemo se dogovarati, ako treba vrlo temeljno i i dosledno i da ćemo naći rešenje. Za sada smo ih nalazili u ovoj prvoj fazi.Kolegi se izvinjavam, Tomislav je bio. Zaista nismo imali vremena da to studioznije, pametnije uradimo i eventivnije nešto da predložimo. Tek ćemo to sada. Kupili smo malo vremena. Ja sada, sve vreme dok pričamo, zamišljam samo da sam ja bio rigidan i da sam nastavio politiku mog prethodnika i njegovih savetnika i da sam se izmakao, mi bi imali od 1. oktobra, zaista ljude na ulici i sa pravom. Ja nisam tu populistički reagovao, zaista smo za taj cajtnot tražili objektne rešenje.Čuo sam večeras toliko diskusija koje su zaista jedna podrška, a da delimo svi neki utisak malo je slatko, malo je gorko. Zaista. Ponavljam, njima sam zaista svašta rekao – što niste učili, ali u situaciji smo u kojoj jesmo. Da li će za 20 meseci da se popravi pa ja neću čekati 20 meseci da budem ministar ako neko bude opstruirao saradnju zakona itd. Ali mislim da sam naučio da budem efikasan još jednu rečenicu. Ne volim da dužim. U pitanju je bilo jedno pitanje, vezano je za obraćanje države i pomoć najboljim studentima. Znate da negde oko 1.200 studenata se jako lepo stipendira, stipendija je jako visoko za srpske uslove i da je to za 800 studenata u zemlji, a 400 u inostranstvu i da se čak za magistarske i doktorske studije izdvajaju ozbiljna sredstva sredstva u vrednosti dok traje doktorat između šest i 10 hiljada evra, u zavisnosti od fakulteta, a takođe oko 70% tih ljudi koji su stipendirani od strane naše države se zaposli u državi. Hvala.

poštovane kolege narodni poslanici, poštovani studenti, ono što nema dileme to je da će SNS u danu za glasanje podržati izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju.Moje kolege iz SNS danas u velikom broju govorile su o izmenama i dopunama zakona, a ja ću se fokusirati samo na one elemente, odnosno na one argumente zbog kojih smatram da je i te kako neophodno podržati ove izmene dopune zakona.Prvi argument zbog koga treba podržati izmene i dopune zakona je taj što je u fokusu ovog zakona stavljen interes studenata da završe svoje započete studije po ranije započetom programu za jednu školsku godinu, odnosno u naredne dve godine ukoliko studiraju na studijama medicinskih nauka.Drugi razlog zbog kojeg treba podržati ovaj zakon ovaj zakon to je da izmene i dopune ovog zakona ni na koji način neće uticati na kvalitet vaspitno-obrazovnog rada u visokoškolskim institucijama.Treći razlog zbog kojeg treba podržati ovaj zakon je da on ni na koji način ne iziskuje dodatna materijalna sredstava iz budžeta RS jer svima nam je jasno da ovi studenti kojima se produžava rok za završetak studija u stvari su samofinansirajući od razloga zbog kojih treba podržati ovaj zakon je i ekonomski aspekt iz razloga što visokoobrazovani ljudi i te kako doprinose društveno ekonomskom razvoju zemlje, odnosno društveno ekonomskom razvoju Srbije i privrednom rastu.Zajedno sa poboljšanjem društveno ekonomskog položaja u našem društvu sigurno da će procenat obuhvata ljudi koji su završili visoke škole doprineti i smanjenju siromaštva i smanjenju siromaštva pa iz tog razloga ovaj zakon je značajan i sa socijalnog aspekta.Takođe moram da naglasim da tokom izrade izmena i dopuna ovog zakona pokazali ste visoku odgovornost u smislu izglađivanja jednog partnerskog odnosa sa svim relevantnim institucijama, a naravno i sa studentima.Nadam se da ćete vi svojim iskustvenim znanjem doprineti reformi celokupnog našeg obrazovanja jer svakako obrazovanju treba pristupiti na jedan sistemski način u svim njegovim segmentima, počev od predškolskog pa do visokog obrazovanja. Zahvaljujem. Milićević** Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Izvolite. **Marinika Tepić** Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, pažljivo sam pratila celodnevnu diskusiju na temu koja je pred nama

smo svi, grubo govoreći, saglasili se ovde da su i posledice tranzicionog društva i socijalnih, nemilih ali opravdavajućih okolnosti, se slamale i preko oblasti visokog obrazovanja i, naravno, samim tim i na studente kao centar i kao nekoga zbog kojih i postoji visoko obrazovanje. Ali, mi iz Lige socijaldemokrata Vojvodine ne možemo da se složimo i nemamo razumevanja za neke argumente koji su ovde izneti i koje sam, kažem, pažljivo pokušala u stenogramu da pronađem i pročitam, smatrajući da su možda bili propusti i nenamerne greške, ali se ispostavilo da nisu.Naime, ne možemo da prihvatimo činjenicu da je predlagač, odnosno najviši izvršni organ u državi Srbiji, stao ovim svojim predlozima na takav način iza predloga da diskriminiše jednu grupu studenata, naravno, kao i brojne moje kolege, tu mislim na predbolonjske magistrante i doktorante, kojima se nije na osnovu predloga Ministarstva, odnosno Vlade Republike Srbije, omogućilo da imaju pod jednakim uslovima produženje studijskog perioda odnosno studijskih godina. Tim pre što ste vi, gospodine ministre, starešina ovog organa. Dakle, vaš je posao u osnovi da se starate za početak da svi pod jednakim uslovima mogu da studiraju i zaista moram da kažem da sam očekivala i u vašoj diskusiji više argumenata, rekla bih, i na akademski način, kako to dolikuje ovoj jednoj raspravi, a ne da se gotovo čitavog dana, slobodna sam po mom ličnom uverenju da procenim, više da se branite ćutanjem nego što ste ulazili u diskusiju sa narodnim poslanicima.Za nas nisu prihvatljivi vaši argumenti da ste se našli u vremenskom tesnacu. Možda ste vi došli u Ministarstvo juče, ali Ministarstvo ne postoji od juče. Žalili ste se, koliko sam razumela i pročitala, na broj izvršioca i zaposlenih koji bi trebalo da vam budu prvi krug stručnih saradnika, ali sam ja isto tako sigurna da u Ministarstvu postoji armija profesionalaca koja je radila mnogo godina i pre nego što ste vi u Ministarstvo došli i koja bi sve te informacije za kojima ste vi tragali i za koje ste govorili da vam je bilo potrebno vreme, pa do pominjanog advokata gospođe iz Vranja, kako ste i sami rekli, da ste u roku od 24 sata mogli da dobijete sve te neophodne informacije od vaših kolega profesionalaca iz Ministarstva, jer, to je njihov posao da znaju i za to primaju platu.Takođe, kada ste došli u Ministarstvo, vi, gospodine ministre, niste došli u bioskop, očekujući, možda, neki nepoznat sadržaj, da ne znate kakav vas film očekuje. Vi ste došli u Vladu Republike Srbije i to naročito u takvu oblast koja je težišno i suštinski važna za razvoj svakog društva, baza za razvoj svakog društva. Opravdanje da ste vi novi, kod nas u Ligi socijaldemokrata Vojvodine takođe ne nailazi na razumevanje, zato što vi niste u periodu adaptacije, kao kada deca polaze u vrtić, već morate da znate tačno koji posao očekujete da obavite i ono što sam ja mogla da zaključim iz ekspozea koji smo ovde satima slušali, da Vlada Republike Srbije punom parom, vrlo energično, kreće u reformski proces u svim oblastima. Tako da informacije koje su vama bile argument zbog kojih ste ušli, kako ste rekli, u taj cajtnot ili vremenski tesnac, po nama, ne stoje.Ono što sam sigurna da su vaše kolege iz Ministarstva takođe mogli da vam objasne i da vam pomognu, s obzirom da niste imali prethodna iskustva na ovakvoj funkciji, jesu proceduralne stvari, a to je – na koji način se predlažu zakonski propisi, odnosno zakonske intervencije u Narodnoj skupštini.Vi se ovde pozivate na Savet za visoko obrazovanje i kažete: "Savet za visoko obrazovanje nije imao zakonskog osnova, kako je nama dao u dopisu, da i oni uđu u ovu kategoriju". Govorimo o predbolonjskim magistratima i doktorantima. Dalje kažete: "Tako da danas i amandmani i sve ono drugo što Skupština ima pravo, mi nismo mogli, kao predlagač da stavimo, ako poštujemo instituciju kao što je Savet za visoko obrazovanje". Savet nije institucija, nego je savetodavno telo, što ne znači da treba da mimoiđete i zaobiđete njihovo mišljenje, ali, ako se vi, kao što sam ja mogla da zaključim iz nekih vaših obrazloženja, niste slagali sa tim, preglasanim, recimo, stavom Saveta, to ste mogli da naznačite kao stav Saveta, a ne da promenite svoju odluku i uputite nama, narodnim poslanicima, ovaj predlog zakonske intervencije sa apsolutno diskriminišućim stavom prema jednom broju studenata.Ono što naročito želim da istaknem je da, s obzirom da sam iz vaše gestikulacije, odobravajući neka očekivanja da se očekuje nov zakon o visokom obrazovanju, pa sam shvatila da će se to desiti, najlepše bih želela da vas zamolim da sve kritike koje dolaze od narodnih poslanika ne shvatate lično i da ih ne personalizujete, jer mi smo ovde čuli i da ste vi deda, da niste licemer, da su neki od nas ovde licemerni, itd.Ja itd.Ja potpuno verujem da vaše novo iskustvo na ministarskom mestu nosi i neke lepe stvari, kao što su posete školama, fakultetima, i to je potpuno prirodno, gde vas ljudi verovatno sa mnogo više osmeha nego ovde dočekuju i sa nekim blagonaklonijim odnosom, ali, vi morate da se ozbiljno naoružate argumentima kada dolazite u Narodnu skupštinu, da zaista ukrstimo te argumente i da sve pršti od vaših argumenata kada diskutujete sa narodnim poslanicima, ne da zaista stičemo utisak da se branite ćutanjem.Kada je reč naročito o studentima, mi smo ovde, pretpostavljam da ste to negde svi zaključili, na istoj strani. Dakle, niko nije imao rezervu prema tome da im se ne treba produžiti period studiranja, ali smo imali rezervu prema tome kako neko ko se stara o jednakim uslovima i o studentskom standardu, može da predloži takvu meru i zakonsku intervenciju da diskriminiše jedan broj studenata. To je ono što je nedopustivo.Kažem, verujem da su kolege iz Ministarstva, gde sam sigurna da postoje brojna armija profesionalaca, bez obzira na promenu političke strukture, mogli vrlo dobro da vam te procedure objasne.Stoga vas molim, opet kažem, s obzirom da sam imala utisak da ste u nekoliko navrata lično lično slušali i komentarisali kritike opozicije, da to ne činite nadalje, jer nikome od toga dobro neće biti i da ne dozvolite sebi, imajući u vidu da se bavite izuzetno osetljivom oblašću, svi smo mi roditelji ovde, ili bar većina nas, da ne dozvolite sebi da upadnete u tu zamku, kao što se dešavalo nekim vašim kolegama koji su prethodnih dana sedeli na vašem mestu, i da tretirate Narodnu skupštinu i nas narodne poslanike kao neku usputnu stanicu gde dođete, očekujući da će jako brzo da se rasprava završi i da perioda ručka završite tu diskusiju.Ja sam shvatila da se vama, možda ne žurilo, ali da ste očekivali, pošto ste se prvi put uključili u diskusiju tek posle gotovo pet sati diskusije, u 15.45 časova, kako stoji u stenografskoj belešci, i vaša prva primedba je bila da niste očekivali petočasovnu raspravu o nekoliko intervencija koje ste predložili. Mi jesmo očekivali. Ja svaki put sa nestrpljenjem očekujem ministra, da možemo da razgovaramo o onome što kreiramo kao zakonodavni okvir u bilo kojoj oblasti, a sutra vi to treba da vas molim da ne upadnete u tu zamku da na parlament gledate kao na usputnu stanicu, da ne upadnete u tu zamku, kao što smo mogli da čujemo od nekih vaših kolega, da su oni navikli da rade a mi samo da pričamo. Naš je posao da to radimo i da zajedno promišljamo kako uređujemo sve oblasti u Republici Srbiji i da, ako postoji razumevanje, a ja se nadam da će ga biti, i amandman Lige socijaldemokrata Vojvodine usvojite, koji se odnosi na jednako produženje, odnosno stvaranje uslova i predbolonjskim magistrantima i doktorantima za produženje studijskog ili, kao što su i neke kolege rekle, bilo koji amandman, na kraju krajeva, koji će ovakav sadržaj integrisati u sastavni deo zakona. Hvala vam. **Đorđe Gospodine ministre vi imate pravo na završnu reč pošto je završena rasprava po

Hvala, poštovani predsedavajući, privodeći kraju ovu našu, rekao bih, plodonosnu i dobru raspravu na ovu izuzetno važnu temu, želeo bih da možda izvučem par zaključaka koje naravno, dolaze iz ugla poslaničke grupe Dveri i mogu biti nešto što može biti, naravno, tek početak nekih ozbiljnih razgovora, kada nadamo se, ministar ispuni svoje obećanje i donese u ovu Skupštinu jedan mnogo ozbiljniji, reformisani zakon o visokom obrazovanju.Mislim da nisam čuo danas ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije neke velike branioce i zagovornike Bolonjske reforme našeg visokog obrazovanja. Na sve kritike koje su se čule o Bolonji nije bilo puno onih koji su se javili da je brane. Nadam se da je to dobra vest da imamo konsenzus oko toga da Bolonja nije ispunila svoju ulogu i misiju i da Bolonja treba definitivno i temeljno da se reformiše i da će ove suštinske izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju upravo ići u pravcu da isprave sve one nepravilnosti koje su bolonjske reforme donele u naše visoko obrazovanje.Druga stvar koju se nadam, valjda postigli konsenzus, da ne bi smelo da se tako radi jeste da se u određenim institucijama ovog društva i države postupa po predlozima zakonskih rešenja, kao što su u ovom slučaju postupali fakulteti koji su počeli upis večitih studenata po predlogu ovog zakona.Nikoga zakona.Nikoga ne vređamo, nego upravo konstatujemo da se krši zakon. Ne može nijedan organ u državi Srbiji postupati po predlogu bilo kog zakona, kao što su fakulteti u Srbiji počeli da upisuju studente kao da smo mi ovaj zakon doneli pre 20 dana, a još uvek ga nismo doneli.Dakle, nadam se da vladajuća većina ubuduće neće pribegavati ovako kreativnom tumačenju pravnog sistema i da nećemo više postupati u državi Srbiji dok zakoni nisu stupili na snagu, to bi trebalo da bude drugi zaključak današnje rasprave.Treća stvar koju mislim da je izuzetno važna, nisam gospodine ministre nekako još uvek prisustvujući ceo dan ovoj raspravi, uspeo da dokučim šta je vaš stav po pitanju diskriminacije određenih studenata, pa vas molim da u vašoj završnoj reči dobijemo onako direktan odgovor na to pitanje.Vi ste ovde ispoštovali jednu kategoriju studenata, one studente koji su upisali studije po starom sistemu, pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju 2005. godine, i to smo svi rekli da. I, svi se slažemo, i to nije sporno. Ali imaju još dve kategorije studenata koje nisam razumeo šta je vaš stav, a mi se zalažemo da i oni moraju biti ispoštovani da ne bi bilo diskriminacije. Prvi su studenti koji su po starom upisali postdiplomske studije, dakle, koji su još uvek na magistarskim i doktorskim studijama i koji, nisam vas razumeo, će moći, ili neće moći da te svoje studije nastave, odnosno završe, odnosno i njima će biti produžen rok. Molim vas da se to jasno i glasno izgovori sa vaše strane, bez obzira da li jedno ili drugo, da znamo.Drugo se odnosi na takođe diskriminisanu kategoriju, već sam pomenuo pismo, mogu sada na kraju i detaljnije da pročitam, koje se tiče studenata koji su upisali po bolonjskom sistemu 2006, sedme, osme, a koji su takođe diskriminisani da fakulteti donose odluke da ih teraju na novo upisivanje studija, samim tim na dodatno plaćanje troškova. Zašto i oni ne bi mogli dobiti dodatan rok za završavanje studija kada su upisali kasnije od ovih studenata 2006. Dakle, oni su noviji studenti, da tako kažem, a nemaju prava na produžetak studija, za razliku od ovih starijih koji imaju to pravo. Dakle, prosto ta diskriminacija ne bi smela da se vrši.Moj

pa je tu vlast da vlada našim obrazovanje davala SPS, pa nije bila zadovoljna, pa je davala „sorošu“, odnosno izvinjavam se Srđanu Verbiću, pa nije bila zadovoljna, pa sada daje vama iz sektora privatnog obrazovanja računajući da ćete vi rešiti kao što će gospodin Zukorlić rešiti jer je valjda obrazovanje toliko bitno za SNS da potkusurujete svoje koalicione partnere dajući im skupštinske odbore za obrazovanje. Toliko vi pokazujete koliko je vama bitno obrazovanje kada ga vi delite u koalicionim šemama šemama i kombinaciji. Hvala. da zaključimo jeste vraćanje pre svega novca za doktorske studije, posebno za one koji su na trećoj godini, odnosno oni koji su već platili svoju godinu, ukoliko se amandman bude usvojio, da li će im novac biti vraćen. Dakle, to je jedna stvar koja je veoma značajna za sve koji su veliku svotu novca već dali.Da li ćemo usvojiti amandman, meni se čini da hoćemo. Gordana Čomić je napisala taj amandman za postdiplomce i mislim da smo se oko toga manje više sporazumeli i dogovorili i da tu neće biti nikakvih problema. Dogovorili smo se za studente koji su upisali po starom sistemu, da im se produži rok na dve godine. Mislimo da je to fer zato što oni nisu krivi zbog haosa u visokom obrazovanju i smatramo da je ovo neka dobra prilika da da im se još jednom stavi do znanja da država razmišlja o njima iako je i sama bila dakle, upletena u nečinjenje kada je u pitanju reforma visokog obrazovanja. Mislim da je fer da im se izađe u susret.Takođe, kada su u pitanju bolonjci, oni koji su upisali po Bolonji studije, cenovnik za reupis, je takav da samo ispit košta 3000 dinara. Zatim, reupis košta do 110.000 dinara. Zatim, novi indeks, sve što ide uz administraciju, to izađe na 150.000 dinara. Dakle, nekoliko hiljade njih ostaće obeshrabreni. Mi ćemo ih možda trajno izgubiti, ljude koji su pošteno stekli, kojima je možda pola, bukvalno jedan semestar ostao da završe svoje studije. Sada imamo situaciju gde ćemo dozvoliti da pred našim očima im fakulteti ponovo uzimaju novac, da ponovo njihovi roditelji uzimaju skupe keš kredite i vi vrlo dobro znate koliko su nepovoljni među najnepovoljnijim keš kreditima u Evropi, to su u Srbiji. A da ne pominjemo da je to mesečan trošak za roditelje ili za studenta koji radi i studira. Pa, ne može po bolonji da stigne da završi fakultet.Imamo dom, imamo stanovanje, imamo često troškove života, imamo režije, dakle, koje su na mesečnom nivou ne tako male, imamo roditelje koji ne rade, kojima su smanjenje plate, imamo neke penzionere kojima su smanjenje penzije. u atmosferi gde je zaista stanovništvo osiromašeno imamo situaciju gde možemo jednim amandmanom da spasimo nekoliko hiljade njih, bez obzira što je nekome smešno, to nije smešno, to je život, jer mislim da je potrebno čoveka staviti na prvo mesto, a ovo su u pitanju mladi ljudi.Mislim da je veoma važno da budemo svi svesni da se ne radi o bilo kome, radi se o mladosti Srbije koji u velikoj meri odlazi iz ove zemlje. Znanje nam odlazi. Mladi sa snagom i hrabrošću nam odlaze. Mladi lideri nas napuštaju. Hajde da pomognemo makar za njih 2000, otprilike, koliko ih i da im makar za jedan semestar produžimo studije, jer im je toliko potrebno. Nekoliko puta, ja sam primio na stotine pisama, verujte mi, nekoliko bodova, nekome fali deset, nekome 12, sada više i ne mogu da upamtim, ali je veoma važno da im izađemo u susret, jer mislim da to nas ne košta ništa. Znate zbog čega? Ako uzmemo trošak njihovog odlaska ili prestanka studiranja, on je mnogo veći, čak u materijalnom smislu, nego naš trošak da im obezbedimo ili omogućimo da jednim amandmanom im produžimo

ja kao predsednik Narodne seljačke stranke i poljoprivrednik, teško mi je sada da govorim pored ovoliko pažnje, a drugo posle akademske gromade veoma je teško govoriti.Ovde u mom pravcu dobacuju da sam se nešto smejao. Vidim, niko se od kolega nije smejao, svi smo to ozbiljno shvatili, najverovatnije da se Bisljimi ismejao.Ja shvatam potrebu određenih kolega čije su stranke promenile lidere, a kada su doveli ovog poslednjeg, mi smo se radovali do ranih jutarnjih sati. Tako su dobrog lidera doveli. Ja shvatam da neko ima potrebu da čestim svojim nastupima, posebno po temi visoko obrazovanje, priđe svom lideru, jer je došlo do promena, pa su tu borbe za poziciju u okviru stranke, kao čovek koji je stranački opredeljen od 1989, 1990. godine, ja to u potpunosti shvatam, posebno kada znam da je njegov lider studirao 13 godina. Tu onda posebnu pažnju treba pribaviti ovom zakonu zato što on omogućava da ovi studenti koji nisu završili fakultet ga ipak završe, pa možda neko od njih bude studirao 13 godina, možda neko od njih tako talentovan, ekspert. Znate koliki je uslov za penziju, znate koliki je minimalni uslov? Petnaest godina. Znači, njihovom lideru falilo je dve godine da ode u penziju kao student. I, kako ja sada da govorim posle predstavnika stranke bivšeg režima koja ima tako talentovanog lidera koji je studirao 13 godina? Pazi, dve godine mu je falilo da dobije penziju, a odatle je skočio da bude ministar odbrane. Sada me zvao Bisljimi i kaže da ja treba da imam razumevanja zato što to kada studiraš 13 godina, onda nabaciš satove od 35.000 evra itd, i onda pričaš o moralu.Sokrat je rekao ja znam da ništa ne znam. Evo, ja ću to priznati. Kada je mogao da prizna veliki Sokrat, što ja ne bih priznao? Ja znam da ništa ne znam. Postoji ona druga izreka da ono što znamo je kap u moru neznanja. Evo, ja ću i to priznati, ali sve vreme sam ovde slušao predavanja o visokom obrazovanju i shvatio sam da ko zna da ne zna, taj nešto zna. To je beše Konfučije. Mislim, ja ne mogu ovim što su teško navukli dvojku u Trećoj gimnaziji, mislim, posle njih kada govorim malo se zbunim. Mislim da je Konfučije bio. Ko zna da ne zna, taj nešto zna, ali ko ne zna da ne zna, taj je opasan. Mislim da je on to rekao, ali, eto, ja nisam natego tu dvojku u beogradskoj gimnaziji, ja sam išao u neku mašinsku tehničku u Inđiji. Možda nisam toliko talentovan, kao prethodni govornik, ali po meni sistem mora da bude strog, obrazovanja.Hajde da pustimo da ljudi završe kada su počeli, kada su mogli ti njihovi lideri, pazi, potpredsednik im je 12 godina studirao.

Rističević** Vratio sam se. Čovek je naučio da pravi jogurt, od toga za šest meseci nije mogao kupiti stan u Beču. Najverovatnije da je skinuo kajmak posle 12 godina studiranja i 16 godina posla u javnom sektoru.E, tako smo mi trpeli pridike i zato kažem da sistem mora da bude strog, mora da bude primenljiv. Znanje je specijalna matematička operacija. Ja nisam navukao to, teškom mukom dvojku u Trećoj beogradskoj gimnaziji, ali znam da je to matematička operacija. Evo, ministar će se složiti. Znanje se najbolje množi deljenjem. Zato Zato je to matematička operacija. Znanje koje ne podelite je loše. Zamislite čoveka koji mnogo zna, ne daj Bože umre. Ja se uvek zapitam kad neki mudar čovek, mudar profesor, takvih nema više u stranci bivšeg režima, to je davno otišlo, kad on umre, ja se uvek zapitam, žao mi je čoveka, ali još mi je žalivije ukoliko njegovo znanje nije preneto na neku sledeću generaciju. Kad ja nešto naučim, radujem se samo ja, a kad naučim nekog pored sebe, ili više njih pored sebe, onda se raduje nas više, onda nas više to zna.Znanje mora da bude i dostupno. Posebno je veliko pitanje, Dučić je rekao – najgore je biti star, bolestan i siromašan. Siromaštvo je najgore na selu. Najveći stepen siromaštva je na selu. Njima je sve manje dostupno visoko obrazovanje.Vi, gospodine ministre, morate malo da povedete i o tome računa. Ako treba razvijati informatiku, ako im treba deliti kompjutera da bi to mogli da urade i dopisnim putem, u tom pravcu treba razvijati, jer to znanje oni moraju da steknu da bi razvijali svoj kraj, da bi neko ostao na selu, da bi bolje proizvodili itd.Akademski čestito je i znanje koje treba da bude primenljivo, znanje koje nije primenljivo, nabubano znanje, koje nemate na čemu da primenite, i nije neko znanje. Veliki Duško Radović je rekao da jedino seljaci, za razliku od doktora nauka, takvih ima raznoraznih, imaju više znanja od stručne spreme. Mi imamo zvanja koliko hoćete, ali zvanje ne znači i znanje. Jer, ono što ste naučili bubanjem, vi ste samo sebi nešto memoriju napunili, ali ukoliko ništa niste osetili iskustvom, zapažanjem, onda će to znanje biti teško i preneti, a teško ga je i primeniti.Jedan je rekao da je skupa školarina koja se svojim iskustvom plaća. Ja bih voleo da iz više obrazovnih sistema svi pokupimo ono što je najbolje, da imamo jedan sistem koji je strog, obrazovni, pravedan, ali nadasve primenljiv, da se tačno zna kao u Platonovoj „Državi“ ko je proizvođač, kao ja, ko je vojnik, ko je upravljač, zato što ovi koji se zalažu za vladavinu znanja u stvari se zalažu samo za vladavinu zvanja, a zvanje i znanje su dve različite stvari i to je teško objasniti nekome, jer poštovani ministre, džaba je gluvom šaputati, slepom pokazivati i nerazumnom objašnjavati. Da se nerazumnom može objasniti da je nerazuman, pa on ne bi bio nerazuman.Na kraju ću zaključiti, pošto ovi iz stranke bivšeg režima vole ove Amerikance, ja ih ne mrzim, ja želim da budem dobar sa njima, da budem partner, ali ne i podanik, za razliku od stranke bivšeg režima. Ruzvelt je rekao da čovek bez škole može u vagonu da ukrade neku stvar. Čovek sa univerzitetskom diplomom, posebno ovim njihovim bolonjskim, posebno ovi njihovi 12, 13 godina što su studirali, čovek sa tom diplomom može da ukrade celu prugu.E, pa mi smo živeli u vremenu kada je stranka bivšeg režima krala i puteve i lokomotive i vozove i pruge i kada je ukrala državu, i kroz reformu obrazovanja, jednim delom mi treba da vratimo državu njenim pravim vlasnicima, njenom narodu. Hvala.

Evo, u odnosu na važnost teme o kojoj smo govorili, a to je zaista najvažnija tema ove države i ovog društva, i tako će biti, ma koliko društvo bilo razvijeno, to pitanje će uvek biti na dnevnom redu, jer to je jedan od osnovnih zadataka koje svako društvo sebi daje, ja se nadam da ću jednog dana gledati Narodnu skupštinu u kojoj niko neće omalovažavati nikoga zbog godina koje je proveo studirajući. Ja se nadam da ćemo zapamtiti i ovu našu aktivnost u Skupštini, kada smo imali razumevanje za slabosti sistema, za naše slabosti, za ukupne slabosti, kada smo dali poverenje i sebi i društvu i sistemu i studentima, i još jednom kažem, nadam se da nećemo nikoga omalovažavati i da će ovo biti poslednja sednica sa ovom temom. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Jasmina Nikolić.Ja mislim da je samo jedan minut. Jeste. Izvolite. Zahvaljujem se.Saglasni smo sa tim da se studentima svih nivoa studija omogući da završi studije po započetom planu i programu. Međutim, Predlog zakona se mora vratiti u ustavne okvire, jer je protivustavan ili tako što će se u njega uneti odredba o povratnom dejstvu i opšti interes ili tako što će se preraditi da se sanira šteta nastala probijanjem roka.Studenti po starom su izgubili status studenta, to je najveća šteta, i neće ga imati dok ponovo ne upišu studije. Dakle, ne mogu ih nastaviti. Potrebno je uneti odredbe kojima se studentima po starom i bolonjcima omogućava upis bez naknade troškova uz jasna pravila. To se može uraditi uz pomoć dobrih amandman i mi ćemo neke od tih amandmana predložiti sutra. S tim što ima članova zakona o izmenama i dopunama koji nisu mogli da budu deo amandmana, to ćete videti sutra, i onda je možda dobra ideja da se Predlog zakona eventualno povuče na kratko i preradi ili samo preradi.Ono što je meni važno da ovde naglasim jeste da su studenti za ovo najmanje krivi. Sistem se uređuje i obezbeđuje u institucijama sistema i rešenja ne smeju biti protivustavna. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. **Vladimir Orlić** Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo, kao što inače radimo na kraju, rasprava poput ove, želeo bih da zahvalim svima koji su dali konstruktivan doprinos u današnjoj raspravi, i to se odnosi na ubedljivu većinu, rekao bih bezmalo sve, možda sa izuzetkom onog neartikulisanog lica, žao mi je što više nije u sali, koji je hronično željan naše pažnje, hronično mu nedostaje znanja, što je, što bi to lice reklo, jedan od zaključaka dana.Pričali smo danas o vezi privrednih šansi i potencijala u ovom društvu i za mlade, ali ne samo za mlade. U vezi sa tim, jedna vest, današnja vest. Danas je u gradu Nišu potpisan ugovor sa firmom „Leoni“ za otvaranje novog proizvodnog pogona. Ugovor je potpisan u prisustvu predsednika Vlade za 2.200 novih radnih i jeste za aplauz.Dakle, uz kamen temeljac u decembru i novi proizvodni pogon koji bi trebao da bude u prvoj fazi u avgustu naredne godine. To je jedna od dobrih vesti i ide ruku pod ruku sa dobrim vestima poput one da imamo naučno tehnološki park „Zvezdara“, Beograd npr. nakon 26 godina u kom se očekuje 80 kompanija, 30 start apova, 1.000 mladih stručnjaka, a od toga više od stotinu povratnika o kojima je takođe danas bilo reči. I uz vesti, poput one, da je bilo više od 130 stanova za mlade istraživače.Sve one druge dobre stvari koje smo podelili u ovoj sali danas, siguran sam, sve zajedno čine jednu dobru, važnu i snažnu poruku za mlade ljude u Srbiji. Perspektive u ovoj zemlji naravno da ima, i te kako ima, a da je ima svakog dana sve više najbolji mogući način je da na njoj radimo zajedničkim snagama svi zajedno. Hvala lepo.

ste imali i što sam i ja mislio, što smo stavili u Predlog zakona.Jednostavno nisam, prvo, znao da treba da pričam posle svake rečenice koja se na mene odnosi, pa sam pitao kada ja treba da dođem na red. Sada ću znati drugi put.Međutim, pošto su bile slične teme, nije me sramota da priznam, prvi put sam pa, predsedavajući to zna kada sam ga pitao, ako je to meni primedba što se nisam javio ranije. Ja sam čovek koji se ne boji ničega, niti imam ikakve strahove ni racionalne, ni iracionalne. Imam strah samo da mojoj familiji bude sve uredu i mom okruženju. Ta reč da se bojim zaista mi je ovako ne primerena.Diskriminacija, ako sam ja rekao dva puta, ponoviću i treći put, da poštujem institucije, kao što je za visoko obrazovanje, koje formira Skupština Narodne Republike Srbije, znači ja zaista ne vidim šta bi bilo da je drugačije urađeno. Znači, izložen bi bio stubu srama zato što ne poštujem institucije.Takođe, znam dobro, toliko sam politički pismen da, takođe, su kod vas studenti dolazili, da imate vi veća ovlašćenja kada se donose amandmani i zakoni. Naravno da nemam protiv da se ova stvar reši i na ovaj način, tako da sam sve vreme bio i sa studentima u dogovoru. Znači, to nije nikakva taktika, nego upravo ono što sam rekao. Ako nekom smeta što ministar prosvete poštuje institucije Narodne Republike Srbije i Skupštine njene, onda ne znam da li je problem.I nemojte karikirati da li me dočekuju u školi sa pogačom i solju, pa ja sam obišao preko 100 i nešto škola i rekao sam obići ću celu Srbiju. Meni je zadatak da vidim u kakvom su stanju, da vidim šta im treba, da vidim koje imaju ocene, po eksternoj evaluaciji. Razgovarao sam sa deset aktiva direktora, do sada. Znači, zaista što širu sliku pravim i uopšte nisam neko ko može da fascinira nekakvim dočekom. Znači, ja sam danas došao ovde što moram, naravno. Danas sam trebao da budem u Leskovcu i biću, bez obzira što je Vlada sada u Nišu, na jugu Srbije, moja agenda govori to od prvog dana.Znači, nikakav populizam. Ja sam čovek praktičar, moram da vidim ono dokle mi je teritorija, dokle vladam, sa kim vladam, šta mi je činiti. Tako da, ako je to pogrešna percepcija, evo ja se izvinjavam.Inače, sve ovo drugo što ste mi razumno savetovali, ja sam razuman čovek, prihvatiću, a naročito ovaj deo kada ćemo zaštiti finansijski interes studenata, bez obzira kog nivoa i tu, makar imali ova četiri inspektora sada, a nismo stigli o tome da pričamo zašto redizajniramo inspekcijsku službu školske uprave, niz drugih stvari i trebalo bi mnogo više vremena. Nisam shvatio da danas nema to sve. Usredsredio sam se samo na ono što je bila ova tema. Da li je to neko moje nerazumevanje parlamentarizma, nemam iskustva sigurno, ali kada budemo govorili o ozbiljnim zakonima i temeljnim, zaista će biti potrebe da se objašnjavamo oko mnogih stavova. Hvala na razumevanju.

li predlagač, narodni poslanik Petar Petrović, zamenik predsednika poslaničke grupe, želi reč? (Ne.)Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.)Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)Liste prijavljenih poslanika za diskusiju nema i, na osnovu toga, zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.Sa ovim završavamo sa današnjim danom.Nastavak je u četvrtak u 10.00 časova.Zahvaljujem. Hvala